Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sjednicom. Na redu je 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, prvo čitanje P.Z.br. 686 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, obitelj, mladež i šport, ravnopravnost spolova, ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, evo dozvolite nekoliko uvodnih riječi o našem prijedlogu, Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Naime kao što znate evo pred nekoliko zapravo mjeseci, a uz punu podršku svih naših socijalnih partnera i svih zainteresiranih strana unutar ovoga sustava Vlada je usvojila Strategiju reforme socijalnih naknada. Evo nedavno smo i potpisali zajednički Memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske. Potpisao ga je i osobno europski povjerenik. osnovna da tako kažem dokumenta koji jasno zapravo daju smjernice kuda i kako će ići zapravo politika unutar sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj. Dozvolite i nekoliko rečenica o projektu u kojem se nekoliko puta evo razgovaralo u ovom Domu. Radi se o projektu razvoja sustava socijalne skrbi koji je ova Vlada krajem 2004. godine, početkom 2005. godine predstavila javnosti. Projekt je moram iskreno reći podržan vrlo pozitivno i od strane Europske komisije i na račun toga toga smo zapravo i ostvarili zajam Svjetske banke, a to znači da nam je zapravo želja napraviti uistinu sustav učinkovitijim. Ali ponajprije smo se usmjerili kao preduvjet, a to je poboljšanje infrastrukture. Ono što je najbitnije da taj projekt razvoja sustava socijalne skrbi ima jasnu viziju. Vizija je strukturalno i financijski decentralizirani sustav. To je nešto što smo jasno predstavili. I reći ću da uspostavljamo standarde ispod kojih više niti možemo a niti želimo ići. Naravno da bi stvorili preduvjete za sutrašnje cjelovito rješavanje problema vezanog za sustav socijalne skrbi, a ponavljam opet za sustav strukturalne, odnosno fiskalne decentralizacije moramo stvoriti određene preduvjete. Upravo u tom smislu idu i ovi prijedlozi koji su vezani uz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi i nekoliko zapravo rečenica o tome što konkretno predlažemo. Prva stvar, a o tome smo napravili široku javnu raspravu želim jasno reći da su nas u tome podržali ne samo naši socijalni partneri, sindikati, poslodavci,

posao djelatnicima u centrima socijalne skrbi, ali istodobno, dakle kroz to smanjivanje postupka administracije kroz skraćenje postupka omogućiti da pojedina prava budu dostupnija onima kojima su namijenjena. Naravno ono što nam je isto tako želja da smanjimo taj silni administrativni postupak. Ne znam da li znate zapravo da danas u našim centrima svaki predmet, bez obzira da li jedna osoba ostvaruje dva ili tri prava istodobno, svaki predmet se zapravo vodi kao zaseban. I kvantum, reći ću do papira koji se zapravo ispunjavanju je toliko da zapravo često puta one koji žele ostvariti i mogu ostvariti određeno pravo tjera da praktično mjesecima prikupljaju pojedinu dokumentaciju. Mislim da je to apsolutno danas danas nedopustivo i da u tom smislu zapravo trebamo težiti da taj administrativni, nepotrebni dakle postupak koliko je to god više moguće skratimo. Upravo zbog toga ovdje predlažemo da se sadašnjih 17 prava uvede 7, odnosno jedno dodatno 8 novih prava. Reći ću da će to biti zapravo jedan značajan iskorak i prema nečem što smo već uvelike pokrenuli, a radi se o informatizaciji sustava socijalne skrbi. Što znači sustav informatizacije? Možda kao najbolji primjer kazati jedan podatak da mi danas nemamo jasnu koordinaciju koliko tko unutar sustava socijalne skrbi dobija preko centara socijalne skrbi, koliko dobija iz županije primjerice kao izvora ili lokalne samouprave u smislu gradova Dakle ti podaci naprosto danas ne postoje. Oni koji su snalažljiviji naravno dobiju više. Oni koji su manje snalažljivi dobiju manje. I mislim da je to apsolutno neprimjereno i da takvim stvarima moramo konačno stati na kraj. Kao podlogu za informatizaciju naravno je i objedinjavanje prava. Zašto? Jer ovog trenutka 17 različitih obrazaca mislim da bi zapravo još napravili veći košmar nego što postoji i na neki na neki način kao preduvjet za ovu informatizaciju opet ponavljam je i redukcija administracije. Ono što naravno nije nebitno, a to je da skraćivanje kojekakvih postupaka omogućit ćemo da naši stručni djelatnici unutar centara više se posvete terenskom radu. Nažalost svjedoci smo da prije nekoliko godina rad naših stručnih djelatnika, a koliko ih je bilo, a znamo da ih nije bilo puno, da zapravo nisu imali prigodu raditi na terenu. Mi danas moramo na neki način fokusirati sve te ljude na rad na terenu jer to je uistinu i ono što danas želimo od sustava socijalne skrbi, a to znači terenski posao, rad izravno sa korisnicima, jer to je to je zapravo i ono što mora biti krajnji cilj. Drugo što predlažemo ovim izmjenama i dopunama je doplata za djecu. Naime, sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici doplata za djecu ne smatra se prihodom i ona se izuzima iz ukupnog prihoda obitelji pri izračunu pomoći za uzdržavanje višečlane obitelji. Mislim da u Saboru neće biti apsolutno nikoga tko neće zdušno podržati ovaj prijedlog. Zašto? Uistinu je to jedan korak više, korak pomoći da tako kažem prema našim višečlanim obiteljima. Ono na što sam ponosan je zapravo da uvodimo i jedno novo pravo. To je pravo na status roditelja njegovatelja. O tome se pričalo jako puno, pa možda možda i proteklih nekoliko godina. Ali do sada zapravo nitko nije imao dovoljno pa reći ću i snage i umješnosti da zapravo to provede u djelo. Mislim da je sazrio trenutak da se uvede i to novo pravo, dakle koje bi kroz sustav objedinjava praktično predstavljamo 8. pravo. Želim jasno naglasiti da malo zemalja u Europskoj uniji ima takvo pravo ne zato što ga ne prepoznaju, nego zato što uistinu teško ga je zapravo kao takvoga i valorizirati, a moram priznati i financijski vrednovati. Mi smo se odlučili na takav sustav na taj način da ćemo to pravo omogućiti uistinu za roditelje djece koja imaju najteža oštećenja. Možda za ilustraciju da kažem samo jedan

potrebe zadovoljila, a to znači da su ili priključeni na posebne aparate za disanje ili su u cijelosti, dakle nepokretni, hrane se na sondu. Od 2 stotine i 50 takvih obitelji u 116 obitelji imamo jednog roditelja koji nije zaposlen. Mi sa ovim pravom nudimo tim roditeljima sustav zapošljavanja. Dakle, želimo da oni svoju brigu o svome djetetu, a to je mislim najuzvišenija stvar ostvaruju i kroz oblik profesionalizma. Zašto? Jer brinuti se o svome djetetu koje na žalost ima posebne potrebe, jer ponavljam radi se o djeci sa najtežim oštećenjima mi moramo tu pripomoći i mislim da ostvarivanjem, otvaranjem zapravo mogućnosti na ovo pravo, znači pravo na status roditelja, njegovatelja apsolutno radimo veliki iskorak. O čemu se konkretno radi? Radi se o tome da bi nadoknadili plaću vrijednosti 2 tisuće kuna plus sve ono što će ići za doprinos. To znači da će ta osoba brinući se o svom djetetu praktično moći i zaraditi svoju mirovinu. Dakle, sve doprinose koje ima, uključujući i zdravstveno i mirovinsko na taj način da sa istekom dakle 65 godina ostvari ako ako se radi muške osobe ako je, 60 dakle za žene da ostvari praktično pravo na punu mirovinu. Otvaramo također još jedan element koji smo, a mogu reći u jednom pilot projektu iskušali kroz 2005. godinu. Radi se o stručnoj pomoći u obitelji ili karikiram, volimo to reći patronaži. Naime, to je jedan izvan institucijski oblik skrbi za tjelesno, mentalno oštećene osobe, oblik koji smo zapravo htjeli zaživjeti na taj način da naši domovi za psihički bolesne osobe, da naši dakle domovi i drugih dakle tipova praktično da djelatnici izlaze na teren i ponajprije udomiteljskim obiteljima ili obiteljima upravo koje imaju djecu s najtežim oštećenjima da im izravno pomažu u njihovim domovima. Dakle, nešto što već dugo godina imamo u sustavu zdravstva kao patronažnu skrb htjeli smo na neki način preslikati i ovdje i omogućiti takav jedan sustav patronaže, naravno koristeći već one stručne djelatnike koji koji su nam na raspolaganju u našim domovima. Isto tako jednu stvar koju sam osobno inicirao 2005. godine sa zapravo naredbom, a sada je želimo inkorporirati u zakon, ponavljam, jer želimo stvoriti jednu podlogu ispod koje niti želimo, niti hoćemo ići, a to je pravo vezano za financijsku potporu studentima koji su bili korisnici naših domova, dakle domova socijalne skrbi. Vi znate da već ovoga trenutka mi stipendiramo sa tisuću i 500 kuna praktično sve studente. Ne gledamo toliko da li je netko baš uistinu redoviti student ili nije. Zašto? Mislimo da se trebamo danas fokusirati uistinu, a želimo biti zemlja znanja i to je nekoliko puta i ovdje u Saboru rečeno i u krajnjoj liniji to je zapravo jedna od osnovnih poruka i koju promiče ova Vlada i u tom kontekstu djecu koja su bila korisnici naših domova socijalne skrbi želimo stimulirati sa stipendijom i naravno to smo inkorporirali u ove zakonske odredbe. I konačno jedna stvar koju sam prvi puta pred strukom obećao, mislim da je to bio svibanj ili lipanj 2005. godine na velikom skupu socijalnih radnika u Zadru. Prvi puta sam zapravo progovorio o potrebi zaštite profesionalnog digniteta ne samo među socijalnim radnicima, nego i među različitim drugim vidovima onih koji obavljaju rehabilitaciju, dakle našim defektolozima, logopedima itd., a to je osnivanje komore. Mislim da je danas apsolutno zreo trenutak da uspostavimo kvalitetan sustav ne samo cjeloživotnoga učenja, ne samo zapravo obnavljanja znanja, nego uistinu i da uspostavimo kvalitetan sustav kontrole profesionalizma, dakle kontrole uistinu onoga što zapravo svaka pojedina profesija jest. I sa ovim dakle prijedlozima stvaramo i pretpostavke za osnivanje strukovnih komora u sustavu socijalne skrbi, ponavljam kao jedan doprinos profesionalnoj afirmaciji stručnih radnika unutar sustava socijalne skrbi. Naravno mnogi su zapravo komentirali i rekli dobro ministre pa zašto vi niste išli u novi zakon, taj cjeloviti zakon koji zapravo najavljujete? Najlakše je nešto napisati na papir, a potom to ne ostvariti. Mi smo u postupku pilot projekta gdje želimo zapravo vidjeti kako nam županijski centri funkcioniraju. Nije stvar toliko prostora, nego je stvar organizacije. Želimo vidjeti gdje bi bile manjkavosti toga sustava. Isto tako, i moram to jasno reći, radimo i po principu po principu financiranja tih županijskih centara. Zašto? Nije bitno samo ostvariti strukturalnu decentralizaciju, nego želimo tome pridodati i određeni kvantum fiskusa. A ovo bi usporedio decentralizaciju, jer danas su mnogima puna usta decentralizacije, a čini mi se da mnogi koji o tome govore i ne znaju puno. Možda je najbolji primjer pogledati samoupravne interesne zajednice koje su na prostorima bivše države egzistirale. Samoupravne interesne zajednice papirnato gledajući bile su uistinu jedan dobar papirnato gledajući model decentralizacije. Na žalost taj sustav nikada nije mogao zaživjeti. Zašto? Jer jedan od osnovnih preduvjeta da bi takav sustav zaživio je praktično da u svim područjima Hrvatske imamo podjednaku razvijenost. Nemoguće je napraviti bilo kakav fond poravnanja koji će sve razlike koje postoje izjednačiti i upravo zbog toga decentralizacija da, ali je uspoređujemo sa malim djetetom. Ako maleckom djetetu kažete da potrči, a tek je prohodalo, ono će pasti. Ne, naučimo prvo hodati, a onda ćemo i potrčati. Mi sa ovim učimo hodati. Hvala. Odbori rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Predstavnica, poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 74. sjednici odbora održanoj 23. svibnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlade Republike Hrvatske aktom od 9. svibnja 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi članovi odbora su podržali ovaj prijedlog zakona prvenstveno zbog uvođenja novih prava kojima se ostvaruju ciljevi reforme sustava jačanjem izvan institucionalnih oblika socijalne skrbi. Pored toga reformom socijalnih naknada ostvaruje se osnovni cilj da se socijalne naknade pravednije raspodijele unutar raspoloživih sredstava uz istovremeno povećanje udjela sredstava za socijalnu pomoć ovisno o imovinskom stanju korisnika. Međutim, također je upozoreno da bi nakon višekratnih izmjena i dopuna ovog zakona bilo svrsi shodno predložiti novi zakon. Tim više jer je na to i upozoravano prigodom usvajanja zadnjih izmjena i dopuna. Takav zakon bio bi korak dalje u stvaranju racionalnijeg i djelotvornijeg sustava usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima. Vrlo značajnim ocijenjeno je uvođenje novog prava statusa roditelja odgajatelja za roditelje djece sa težim smetnjama u razvoju a zašto se zalagao i ovaj odbor. Sve predviđene mjere kao što su pojednostavljenje postupak, smanjenje administriranja i uvođenje novih prava trebale bi doprinijeti kvalitetnijem stručnom radu i jednostavnijem pristupu korisnika prava. Nakon kraće rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske i 2. Sve primjedbe, prijedloge i mišljenja istaknute prilikom prvog čitanja bit će dostavljena predlagatelju da iz uzme u obzir kod izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Obitelj, mladež i šport? Ravnopravnost spolova? Ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSU-a poštovani zastupnik Stjepan Kozina. Izvolite! Hvala vam Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi ima za cilj pojednostavljenje postupka pri ostvarivanju prava iz socijalne skrbi, smanjenje administriranja, objediniti prava i regulirati ih na ih na drugi način, osiguranje kvalitetnog stručnog rada radi jednostavnijeg pristupa korisnika pravima i uvođenje novih prava u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina. Od ukupno 18 prava koja su do sada se ostvarivala, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi objedinjava i novih 8 prava, u cilju smanjenja administriranja i lakšeg ostvarivanja prava od strane korisnika. Novih 8 prava po prijedlogu izmjena zakona su: - pravo na stalnu pomoć, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na skrb izvan vlastite obitelji, pravo na pomoć u kući, pravo na naknadu do zaposlenja, pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i pravo na status roditelja njegovatelja. Prava iz socijalne skrbi radi složenosti propisa kojima se ta prava ostvaruju dolazi do problema zbog nedovoljne informiranosti korisnika odnosno nedovoljnog obrazovanja u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. Stručni radnici u centrima socijalne skrbi pretvorili su se u administrativno osoblje i znači oni se ne bave svojim osnovnim i temeljnim poslom, ne obilaze svoje korisnike i ne daju savjete kako bi to trebalo i biti. Smatramo da bi se to moglo riješiti pomoću integralnog informacijskog sustava. Tako bi ostalo više vremena za stručni rad s korisnicima. Predlaže se da se stalna pomoć za održavanje i pomoć za podmirenje troškova smještaja u učeničkom domu objedine. Predlaže se da bi stručni radnici radi skraćivanja postupka mogli sami ocijeniti u prevladavanju određenih poteškoća i odrediti jednokratnu pomoć. To bi bilo jako dobro gospodine ministre. Ovdje se, uvode se novi sadržaji i prava za skrb za sve oblike smještaja i boravaka u domu socijalne skrbi, u udomiteljski organiziranom stanovanju. Obuhvaća se pomoć pri uključivanju djeteta s tjelesnim i mentalnim oštećenjem u programe redovitih predškolskih i školskih ustanova koja do sada nije bilo regulirano. Osigurava se financiranje potpora studentima, bivšim korisnicima skrbi izvan vlastite obitelji. Riječ je o korisnicima koji su bez materijalne pomoći roditelja u nemogućnosti realizirati smještaj u domu socijalne skrbi, sami morali rješavati pitanje egzistencije. Pravo na pomoć u kući uvodi se kao novi sadržaj i sačinjavalo bi pravo na usluge pomoći i njege u kući u cilju pomoći obitelji u razvijanju sposobnosti korisnika s ciljem stjecanja potrebnih znanja, vještina, navika te pravo pomoći u prehrani. Pravo na naknadu do zaposlenja se propisuje zakonom a ne pravilnikom kako je bilo dosada. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostalo bi regulirano kao i dosada. Jedino bi trebalo povećati osnovicu. Pravo na status roditelja njegovatelja uvodi se s ovim izmjenama zakona. Pravo na status roditelja njegovatelja može ostvariti jedan od roditelja u slučajevima kada je prema preporuci liječnika educiran za izvođenje specifične njege dok takva potreba traje i za to ostvaruje naknadu plaće. Maloprije je o tome nešto ministar govorio i podržavamo to do kraja. Ovo se mora smatrati jedinim zanimanjem. jedinim zanimanjem. Kod toga se mora voditi računa da to nije osoba kod koje se vodi sudski postupak ili joj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite odnosno da se ne vodi protiv nje prekršajni postupak odnosno koja je proglašena krivom zbog nasilja u obitelji. U zadnje vrijeme prisutno je u javnosti nedostatak domova socijalne skrbi. Misli se na domove za starije i nemoćne osobe. Ovdje se posebno javlja nedostatak onih domova gdje je osnivač regionalna samouprava odnosno županija. Takvi domovi pružaju kvalitetnu socijalnu skrb, uslugu stanovanja, dnevnog boravka, prehrane te njegu i brigu o zdravlju. Ti domovi sve više postaju gerijatrija odnosno bolnica u malom, sa sve većom prosječnom dobi korisnika sa tendencijom za pojačanom njegom i skrbi. Stručno osoblje u vidu medicinskih sestara nisu dovoljno stručne za navedeni rad. Kako Zakon o socijalnoj skrbi ne predviđa obavezno zapošljavanje liječnika u dom, kao ni ostali popratni zakoni vezani na osiguranike kao i Zakon o zdravstvenoj zaštiti potrebno je u članku 158. stavak 1. iza riječi "socijalni radnik" dodati riječ "liječnik opće medicine". Pomalo u domovima socijalne skrbi postaje problem zdravstvene zaštite. Treba ovo uskladiti sa Zakonom o socijalnoj skrbi, isto tako i sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Nadalje je u domovima potrebno vidjeti da doneseni minimalni standardi zadovoljavaju korisnike. Posebno se to odnosi na korisnike čija mirovina ne pokriva opskrbninu te im iznos od 80 kuna ne pokriva potrebu za ličnu higijenu mjesečnu. Prema saznanju radnika u centrima socijalne skrbi javlja se problem transfera sredstava socijalne pomoći od državne riznice do korisnika. Ima nekoliko posrednika koji se ovdje javljaju i ta sredstva putuju dosta dugo. I radnici u centrima za socijalnu skrb imaju problem ljudima to objasniti, pa vas molim ministre ako možete ikako uvjetovati da se to skrati da bi ta sredstva čim prije došla do krajnjeg korisnika. Hvala lijepa. Hvala. Klub SDP-a poštovana zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Pa Pa doista nakon četiri godine vlasti mislim da smo trebali dobiti jedan puno ozbiljniji Zakon o socijalnoj skrbi od ovoga koji smo dobili. Nažalost se za mnoge kategorije neće pomaknuti ništa nakon donošenja ovoga zakona jer je on u dobrom dijelu čista kozmetika. Ono gdje se pomiče stvar nabolje ali o tome ću reći u tom segmentu je davanje statusa roditelja njegovatelja, dakle roditelja koji imaju djecu sa višestrukim oštećenjima. Prije nego krenem na tu temu htjela bih reći još nekoliko argumenata zašto mislim da je trebalo nakon četiri godine donijeti jedan daleko ozbiljniji i cjelovitiji, konzistentniji Zakon o socijalnoj skrbi prvenstveno zbog toga što socijalna skrb obuhvaća veliki broj naših građana i što je naprosto čitav sustav socijalne skrbi s jedne strane bi trebalo uvesti reda u njega. S druge strane, trebalo bi čitav sustav učiniti puno jednostavnijim i puno praktičnijim. Naime, naši građani onoga trenutka kada trebaju pomoć na primjer centra za socijalnu skrb često puta ne mogu svoje pravo ostvariti ukoliko nemaju dovoljno energije da čitav sustav guraju ispred sebe. Naprosto birokracija i velika birokratiziranost stvaraju prepreke pred naše građane koji jednako tako ne mogu neka prava ostvariti zbog toga što što moraju naprosto kao što je rekla jedna moja kolegica "Sustav nam je kao stari fićo kojeg morate gurati da bi nešto malo vozio.", e tako je i u našem sustavu socijalne skrbi. Svakim danom možemo pročitati brojne tragedije koje su se dobrim djelom mogle spriječiti da je sustav malo drugačije funkcionirao i da je bio negdje na usluzi i na pomoć našim obiteljima. Nažalost, to nije tako. Prema tome, trebalo je učiniti puno više za sustav socijalne skrbi kako bi on bio efikasan i bio na usluzi građanima jer zbog toga i postoji. Nažalost, u ove četiri godine zaustavljena je i deinstitucionalizacija socijalne skrbi, sve ono što je na neki način započeto i zacrtano u tom dijelu je u potpunosti zaustavljeno i četiri godine u tom dijelu su nepovratno izgubljene. Neuređeno je puno područja u sustavu socijalne skrbi. Jedno od područja je ovdje dotaknuo i gospodin ministar. su bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koje su smještene u domovima za nezbrinutu djecu. Njihovo područje dakle njihova sudbina je potpuno neuređena zakonom. U nekim dijelovima Hrvatske stvari funkcioniraju zahvaljujući jednom mehanizmu koji je dobro uhodan, dobre volje ljudi. Međutim, u nekim drugim gradovima to loše funkcionira i o tome će neke moje kolege i konkretnije progovoriti. Pored onoga što se stalno ovdje govori a to je da je za sve kriva bivša Vlada moram priznati da sam danas ostala malo još dodatno konsternirana činjenicom da je gospodin ministar ovdje rekao da je stipendija za studente koji izlaze iz domova za nezbrinutu djecu upravo on osigurao. E pa, ja bih htjela reći istine radi da je to nešto što je osigurao bivši ministar socijalne skrbi moj kolega Davorko Vidović koji je tada odlučio svojom odlukom dakle osigurati stipendije u tom trenutku čini mi se nekakvim osmero ili jedanaestero djece koja su uspjela upisati studij, pa onda promjenom vlasti došlo je do toga da su se te stipendije premjestile u Ministarstvo znanosti i da su ta djeca išla na natječaj za stipendije jednako kao i sva ostala djeca. Mi smo tada ovdje u nekoliko navrata na aktualnom satu pitali da li doista ministar misli da su djeca koja žive bez roditelja, odrastaju u domu, u jednoj instituciji doista u istoj poziciji kao i ona djeca koja odrastaju u svojoj obitelji i doista moraju imati iste kriterije da bi dobili stipendiju što znači ići na natječaj Ministarstva znanosti. Nakon toga se ponovno stvar i cijela priča vratila u Ministarstvo socijalne skrbi i ta djeca dakle na neki način automatizmom dobijaju stipendiju. Jedan dio ovoga zakona je definitivno napravljen ne kao jedan konzistentan pristup Vlade ovoj problematici nego kao pritisak javnosti i pritisak udruga koje se bave određenom problematikom. Ovdje konkretno mislim upravo na ovaj status roditelja njegovatelja. Mislim da su za to poprilično zaslužni mediji konkretno "24 sata" koji su u ovoj dvorani prije godinu ili godinu i pol dana skupljali potpise potpore zastupnika koji su spremni glasati za takvu jednu promjenu zakona. U tom trenutku u ovoj dvorani potpisali su to čini mi se 76 zastupnika, od reda su svi bili zastupnici iz oporbenih stranaka, niti jedan zastupnik iz Kluba HDZ-a. Pritisak su vršile naravno i udruge koje okupljaju roditelje koji imaju djecu sa višestrukim oštećenjima, koji naprosto svaki dan žive sa svojim problemom i koji smatraju da je njihov problem bilo vrijeme i riješiti. Činjenica je da do sada smo imali jedan zakon koji je bio na neki način diskriminirajući, koji je bio loš. To je bila odredba po kojoj dakle do sedme godine su ti roditelji imali prava a onda su ta prava gubili i djecu su morali dati u institucije. To je bilo apsolutno nešto što je bilo nehumano, bilo je neprilično i trebalo je donijeti dakle odluku da se takvim roditeljima osigura status roditelja njegovatelja i da im se na taj način osigura da ostanu sa svojom djecom dakle dok god su toj djeci potrebni. Ti roditelji su puno uložili u sebe, to su ljudi koji su naučili biti i liječnici i medicinske sestre i njegovatelji, i roditelji, sve to u jednoj osobi i doista samo oni koji su imali prilike vidjeti jedan radni dan takvih takvih roditelja znaju kroz što sve ti roditelji prolaze uz probleme koje imaju, dakle sa djetetom koje o njima ovisi za svaku funkciju koju u toku dana dakle od toga da ga moraju hraniti, ne može samo piti, ne može samo otići na WC, ne može hodati, dakle dijete koje je 24 sata ovisno o tuđoj skrbi. Uz to još moraju gurati čitav sustav ispred sebe da bi osigurali neka prava za svoju djecu. Imali ste primjer u medijima majke koja je tražila pomoć, invaliditet, određenu invalidninu, određenu dakle financijsku pomoć, određena prava za svoje dijete koje je dijete sa višestrukim oštećenjima koje nažalost na na komisiji je ocijenjeno kao dijete kojem ne treba, ne trebaju takva prava i ženi nije preostalo ništa drugo nego da se obrati hrvatskim medijima i da na taj način progovori o tome kako je sustav okrutan prema takvim roditeljima i kako oni koji odlučuju u sudbini te djece ustvari često često puta ne gledaju niti papire a kamoli da pogledaju tu djecu. A odlučuju o njihovim sudbinama. Mislim da bi ovaj zakon uz ovaj status roditelja njegovatelja trebao otvoriti još jedan prostor za te roditelje, a to je da oni roditelji koji mogu raditi 4 sata da mogu ustvari tih 4 sata platiti i neku vrstu pomoći sa strane. Neku vrstu asistenta. Dakle osobe koja će biti sa tim djetetom tih 4 sata. Mislim da i tim roditeljima treba isto tako pružiti na neki način mogućnost da uz to što imaju brigu za svoje dijete da s druge strane mogu, mogu i raditi. Dakle da se, da mogu ipak tih 4 sata odraditi i da mogu biti u svijetu rada i da ne budu ustvari čitav život vezani samo za evo brigu o svome djetetu. Jer mislim da se može u sklopu i u ovim nekakvim financijskim gabaritima osigurati i jedno i drugo pravo. Tako dakle oni koji mogu raditi 4 sata mislim da bi im trebalo osigurati i sredstva da u tih 4 sata mogu platiti stručnu osobu koja će biti sa njihovim djetetom. Po nekim pokazateljima u institucijama za smještaj takve djece država daje od 7 do 11 tisuća kuna. Ukoliko su to točni izračuni, a evo i udruge i ja, dobila sam to od ljudi koji rade dakle u tim institucijama onda se s punim pravom pitamo zbog čega je država ipak izdvojila puno manja sredstva za te roditelje. Izdvojila je dakle 2000 kuna plus doprinose i sasvim sigurno udruge upozoravaju da ova financijska sredstva ne zadovoljavaju njihove potrebe ili bolje rečeno potrebe njihove djece. Jedna od udruga naime izračunala je da je minimalni trošak za takvo jedno dijete negdje oko 7 tisuća kuna mjesečno jer puno toga što dobivaju moraju nadoplatiti. Dakle ne snose sva sredstva HZZO. Treba reći dakle da bi kod procjene invalidnosti u tim komisijama trebalo uvesti reda. Na to je upozorila i dječja pravobraniteljica koja je isto tako rekla da postoji neujednačenost u njihovom radu. Prema tome tu bi se trebalo puno više poraditi da ne ispada da su nam djeca u Zagrebu ili u Rijeci. Da mogu imati neka prava, a da na primjer u Splitu ili u Čakovcu ne mogu imati ta prava samo zbog toga što ljudi u komisijama imaju drugačije, Treba reći isto tako da udruge koje dakle okupljaju roditelje koji imaju djecu s posebnim potrebama odnosno s višestrukim oštećenjima upozoravaju na primjer na još neke nelogičnosti u sustavu kada su njihova prava u pitanju. Naime upozoravaju i na to da do treće godine života djeca koja su najteži tjelesni invalidi imaju pravo na roditeljsku pratnju u centre za rehabilitaciju kao što je na primjer "Kalus" koji je jedini centar za rehabilitaciju ove vrste pacijenata, a da im se nakon toga ustvari ta sredstva ne priznaju i da ne mogu biti sa svojom djecom. Dakle još jedanputa riječ je o djeci koja trebaju 24-satnu skrb svojih roditelja. Prema tome jedna doista velika nelogičnost. Zašto može to dijete imati pravo do treće godine, a nakon treće godine to pravo više nema. Dakle ja mislim da jednake potrebe ima i do treće godine i iza treće godine. Upozoravaju na primjer i to da na cijelom području Republike Hrvatske postoji samo stotinjak djece koja koriste čistu, sterilnu kateterizaciju. Ona se po njihovom provodi 3 do 5 puta dnevno. HZZO je odobrava samo jedanput dnevno. Prema tome oni opet ostatak moraju nadoplatiti i to nisu mala sredstva. do drugog čitanja vidjeti ukoliko je moguće ovaj iznos naknade za roditelja njegovatelja na neki način povećati kako bi se zadovoljile potrebe dakle roditelja i, roditelja i na kraju bih samo htjela reći da evo mi ćemo za ovaj zakon glasati u prvom čitanju. Do drugog čitanja ćemo vidjeti ukoliko neke, neke promjene napravi u ovom zakonu. Ukoliko ne mi ćemo dati neke amandmane i naravno o tome će ovisiti i naše izjašnjavanje u drugom čitanju oko ovog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ruža Lelić. predsjedniče pa kolegica je u svom izlaganju izrekla niz netočnih navoda. A ja ću samo ispraviti neke. Rekla je da je i ovi pozitivni pomaci koji postoje u zakonu, a osobito kad se odnosi na roditelje njegovatelje da je to napravljeno zbog pritiska javnosti i medija što nije točno. Ministarstvo ovo kada je preuzelo i resor socijalne skrbi zateklo je jedan veliki nered i ovo je odraz jedne konstantne i odgovorne politike. A da je to tako pročitat ću samo nekoliko podataka. Da se od 2004. do 2007. u taj resor zaposlilo 446 novih djelatnika. Da je primljeno, da je kupljeno 135 novih automobila što osobnih za potrebe stručnih radnika što kombija. 150 vježbenika. Da se civilnim udrugama dalo potpore oko 90 milijuna. ovaj kredit Svjetske banke od 47 milijuna gdje Republika Hrvatska ulaže 14 milijuna EUR-a što dokazuje znači da se ovom osjetljivom, osjetljivom segmentu društva pristupa vrlo odgovorno i konstantno. Klub HDZ-a poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Potrebe korisnika su sve brojnije i složenije i to je jedan od razloga mijenjanja propisa u području socijalne politike a s jednim ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti. Danas se uspješno provodi projekt razvoja sustava socijalne skrbi koji se financira iz investicijskog zajma Svjetske banke a njime se nastoji usmjeriti prema najugroženijim građanima, socijalno osjetljivim skupinama uz bolju usklađenost socijalnih naknada te drugih raznih usluga koji bi koji bi doveo do racionalnijeg i djelotvornijeg sustava. Pri tome moramo sagledati postojeću infrastrukturu. U Republici Hrvatskoj imamo 80 centara za socijalnu skrb sa 25 podružnica. 69 državnih domova sa 1150 korisnika. Te 84 doma drugih osnivača sa 3 tisuće 689 korisnika. Naravno da si pri tome postavljamo i pitanje kadrovske ekipiranosti i njihove stručnosti. Sustav socijalne skrbi treba usmjeriti prema socijalno najugroženijim građanima o kojima najbolje znaju jedinice regionalne samouprave. Te klub Hrvatske demokratske zajednice podržava daljnju decentralizaciju i prenošenje ovlasti na jedinice područne (regionalne) samouprave. Postupak ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi je kompleksan i zahtjevan. Ovim se zakonom pojednostavljuje postupak, objedinjuju se prava, smanjuje administracija i uvodi se informatizacija sustava, neobično važna, uvode se oblici pomoći bez provođenja upravnog postupka. Primjer postojećih 17 prava objedinjuje se na 8, a u cilju pojednostavljenja postupka i smanjenja administracije korisnicima dosadašnje pomoći za uzdržavanje stalna pomoć uvećava se za iznos troškova smještaja u učeničkom domu. Ako je član obitelj korisnik usluga učeničkog doma. Nadalje, dosadašnje pravo na savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća i jednokratna pomoć ovim se zakonom propisuju kao oblici pomoći bez provođenja upravnog postupka. Time se posebice kod jednokratne pomoći skraćuje postupak te se daje veća mogućnost procjene stručnim radnicima u svrsi i opravdanosti davanja pomoći. Također se povećava iznos jednokratne pomoći koji centar za socijalnu skrb može odobriti bez suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Budući se doplatak za djecu ne smatra prihodom ovim se zakonom brišu i odredbe koje doplatak za djecu povezuje sa dosadašnjom pomoći za uzdržavanje na način da ograničavaju ukupni iznos sredstava ostvarenih s te dvije osnove. Time se omogućava jednaki i pravedniji uvjeti za ostvarivanje prava na stalnu pomoć višečlanim obiteljima što je u skladu sa Nacionalnom populacijskom politikom. U okviru reforme socijalne skrbi klub Hrvatske demokratske zajednice poseban naglasak stavlja i dalje na izvaninstitucionalni oblik skrbi i stoga sve pohvale i sljedećem zakonu, Zakonu o udomiteljstvu. Deinstitucionalizacija se provodi i pružanjem pomoći pri uključivanju djece sa posebnih potrebama u programe redovnih predškolskih i školskih ustanova te povremeni boravak. Nažalost danas se susrećemo sa primjerima gdje se takovu djecu ne prima u razrede već im se omogućava ispit na kraju godine. Ovim zakonom razvija se i drugi izvaninstitucijski oblici skrbi, primjer stručna pomoć u obitelji, patronaža, gdje se pruža usluga psihosocijalne rehabilitacije. Roditelji djece sa posebnim potrebama imaju pravo na dopust do 7 godine djetetova života, što koristi 3 i pol tisuće roditelja. A s druge strane imaju pravo na rad s polovicom radnog vremena, što ostvaruje 2 tisuće 673 roditelja, dakle veliki broj. Ovim se zakonom uvodi status roditelja njegovatelja koji bi se trebao smatrati jedinim zanimanjem. Temeljem toga statusa roditelj ostvaruje naknadu u iznosu od 2 tisuće kuna uz uplaćivanje doprinosa u skladu sa važećim propisima. Ova prava rješava centar za socijalnu skrb. Na terenu se često susrećemo sa problemom nedovoljne informiranosti stranke o pravima koja im pripadaju u sustavu socijalne skrbi i načina njihova ostvarivanja. Stoga je nužna permanentna edukacija i profesionalna odgovornost. Zakonom se omogućava i osnivanje strukovnih komora. I na kraju, Republika Hrvatska izdvaja najveći postotak bruto društvenog proizvoda za socijalnu skrb. Do danas je sustav socijalne skrbi stabiliziran, a Vlada Republike Hrvatske je u tom sustavu i dalje pokazala socijalnu osjetljivost uz prepoznavanje stalnog unapređenja djelatnosti socijalne skrbi. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa. Vlada ne pokazuje dovoljnu socijalnu osjetljivost kolegice Caparin upravo zbog toga što nije prihvatila amandmane zastupnika koji su bili vezani uz državni proračun kako bi se osnovice vezane za dodjelu socijalne skrbi povećale. Socijalna skrb morate znati od 2001. godine osnovica za socijalnu skrb je 400 kuna i nije se mijenjala. Prema tome ne možete reći da se vodi dovoljno brige ako Vlada nema volje i želje da nakon 6 godina punih ne promijeni visinu osnovice. Hvala

Meni je drago da je obavljanje socijalne skrbi koncentrirano na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Zašto to govorim? Da bi se samo jednom rečenicom dotakao Opće bolnice u Puli. I osobno smatram da je ona najveći politički zdravstveni, društveni i socijalni problem Županije istarske. Županije istarske koja danas ima više radnih mjesta, nešto je imala '90. manju nezaposlenost no što je imala '90. 35 hiljada birača više, a jednostavno taj problem Opće bolnice u Puli županija ne može sa proračunom 210 milijuna kuna razriješiti. I mi doista apeliramo da se ovi limiti promijene jer smatramo da je ta bolnica diskriminirana u odnosu na onu u Zadru, Varaždinu, Slavonskom Brodu itd., ali o tome ću reći nešto kasnije. I da ne smiju postojati dvostruki ovi kriteriji za različite zdravstvene ustanove. Na strani 2. ovog Prijedloga zakona obrazloženje, doslovce se kaže da obavljanje socijalne skrbi na državnoj razini koncentrirano je jasno Ministarstvu zdravstvu u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 80 centara za socijalnu skrb s 25 podružnica koje obavljaju preko 146 funkcija koje se mogu podijeliti na javne ovlasti u području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne, kazneno-pravne zaštite, stručno-analitičke i financijske poslove. U Republici Hrvatskoj postoji 69 državnih domova sa ukupno 10 tisuća 115 korisnika i 84 doma drugih osnivača, riječ je o drugim pravnim i fizičkim osobama, uključujući 46 doma za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava na jedinice područne, znači regionalne samouprave sa 3 tisuće 689 korisnika. Ovaj zakon kao takav regulira prije svega pravo na status roditelja njegovatelja, skrb izvan obitelji, pomoć i njegu u kući, osnivanje ovih strukovnih komora itd. U zadnjih dva, tri tjedna mi smo u ovom Saboru raspravljali o čitavom nizu socijalnih zakona, npr. ne znam Konvenciju osoba sa invaliditetom, pa smo progovarali o danu Invalida rada, itd., i nekim zakonima koji se također bave invalidima. upravo, ili u početku upravo stavio naglasak na činjenicu da Hrvatska u ovom trenutku ima 429 tisuća 421 invalidnu osobu. Zapravo ovaj Zakon indirektno tretira i te osobe. Od tog broja od 429 tisuća invalida njih 245 tisuća su muškarci,

tisuća. Prometne nesreće, itd., itd. Ovo je Zakon razumljivo o socijalnoj skrbi, ali dopustite da ovako primijetim da invalidi su najteži socijalni slučajevi. je izašlo ili još uvijek ima 13 tisuća 238 invalida, rekoh iz Domovinskog rata 45 tisuća 763 osobe i osobno smatram da jedna socijalna država ih treba izjednačiti. Nema dvojbe za 429 tisuća 421 invalida izdvajaju se znatna sredstva. Točnije za sve kategorije socijalne skrbi, uključujući tu razumljivo invalide mislim da nije pretjerano reći da ova država izdvaja i 10% svog proračuna. Mislim da neću pogriješiti ako kažem 10%. To je znači i više od 10 milijardi u ovom trenutku. To je respektabilan iznos i netko od mojih prethodnika za ovom govornicom čini mi se da je rekao da Hrvatska pa i zbog činjenice da smo od '91. do '95. bili u ratu, posljedice rata itd. za te namjene ili namjere izdvaja najviše sredstava u Europi. Dobio sam jedan dopis od slijepih osoba. One se isto pozivaju kako oni kažu na razlike između naknada ili dodatka Hvala vam 400 kuna itd. i oni se isto zalažu da se kada već citiramo neke zahtjeve nekih udruga naprosto te kategorije koliko je moguće izjednači. Mislim da to treba svakako uvažiti i pokušati tim ljudima pomoći. Ono što je ključ zakona na neki način izrađeno je na stranama 4, 5. Pa prema Zakonu o radu roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti pravo na dopust do 7 godine djetetova života ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena. Sredstva se osiguravaju na teret ministarstva nadležno za poslove socijalne skrbi. Trenutačno se dopustom do 7. godine djetetova života koristi 3 tisuće 506 roditelja, a rad s polovicom punog radnog vremena ostvaruje 2 tisuće 673 roditelja. Ovim se Zakonom uvodi mogućnost roditelja da ostvari pravo na status roditelja njegovatelja itd., Zanimljiva je sigurno i ova patronaža, ali ako ovaj Zakon u konačnici institucijama socijalne skrbi donese samo jednu kunu više jasno je da ga onda treba podržati, ali ovdje u ocjeni tih potrebnih sredstava na strani 6. i 7. doslovce se kaže da za provedbu ovog Zakona potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 13 milijuna 423 tisuće godišnje za pravo na status roditelja njegovatelja, …/Govornik se ne razumije./… tisuća kuna godišnje za pravo na skrb izvan vlastite obitelji i financijsku potporu studentima, korisnicima skrbi izvan vlastite obitelji kojima je prestao stalni smještaj te 9 milijuna 39 tisuća 854 tisuće kuna godišnje za pravo na stalnu pomoć izuzimanjem doplatka za djecu pri izračunu stalne pomoći kod višečlanih obitelji. Znači slijedom navedenog citiram: "Za provedbu ovog Zakona potrebno je osigurati ukupno 23 milijuna 39 tisuća 54 kune godišnje". Znači tu je riječ o nekih 3 milijona eura i gotovo bih se usudio reći da je to skromno, skromno, skromno. Pitanje je netko će reći da li za 3 milijona eura uopće treba pisati zakon. To je trošak prvog i drugog čitanja, prijenosa, pripreme zakona itd. No, pošto efekti zakona nisu kratkoročni, ne pišu se samo za mandat ove Vlade ili za godinu dana, već za više njih, zakon sigurno je da treba podržati i zbog njegova duha, pa i zbog ovih dodatnih 23 milijuna kuna kuna ili tih 3 milijona eura preneseno. Koji su bitni članci? Članak 5.: "Pravo na stalnu pomoć priznaje se u obitelji za člana polaznika" itd. Zatim, članak ovaj "Pomoć i njega u kući može se odobriti tjelesno, mentalno oštećenoj osobi, psihički bolesnoj osobi." Zatim tu je članak 59.: "Pravo na naknadu do zaposlenja ima tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna osoba koja je uspješno završila srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu. Tu je članak 63.: "Korisnik stalnog i privremenog smještaja može se odobriti pomoć za osobne potrebe u mjesečnoj visini 20% iznosa osnovice iz članka 16." itd. Ja sam namjerno citirao recimo ova četiri članka da bi se građanima koji recimo to prate preko Interneta eto da bi stekli uvid u sam zakon. Zašto? Jer taj zakon nosi određena materijalna prava koja pojedini roditelji ili osobe mogu iskoristiti. No, svakako bit zakona po meni su članci 77.a i 77.b da pravo na status roditelja i njegovatelja priznaju se jednom od roditelja djeteta kojemu je kroz održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege i članak 77.b: "Roditelj koji ima status njegovatelja ima pravo na naknadu plaće u iznosu 5 osnovica iz članka 16. ovog Zakona, pravo na mirovinsko osiguranje, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba prema posebnim propisima." I razumljivo je da to treba podržati, treba jasno tim osobama priznati status njegovatelja. Ja mislim da je to jedan dobar iskorak, te mjere ne treba podcijeniti. Jasno, rekoh radi se o iznosu od svega 23 milijona kuna ili 3 milijona eura. Možda je to skromno, možda bi trebalo razgovarati o naprosto da se ti iznosi povećaju. Zakon, još jedanput ću reći u biti je korektan, treba ga podržati jer bolje da te osobe u socijalnoj skrbi dobe ili podijele tih 23 milijuna kuna proračunskog novca nego da ostanu bez tog novca. Bolje znači da imaju status njegovatelja nego da ga nemaju i da ne nabrajam sve ove članke koje sam citirao. Rekoh, korektan je pristup međutim, 23 milijuna kuna nije ni približno dovoljno da se razriješi status svih svih tih socijalnih "kategorija". I za kraj još jedanput ću spomenuti ovu Opću bolnicu u Puli. Zašto mi imamo ove različite limite, izračunali su mi da Opća bolnica Zadar dobija negdje 20 milijuna kuna više na godišnjoj razini. Kada se gledaju ti kreveti od Pule, Opća bolnica Slavonski Brod negdje 14,2 milijuna kuna više, Varaždin 15,3 milijuna kuna ili bolje rečeno Opća bolnica Pula u 2007. godini ima manje limite od usporedivih bolnica za 8,87% od Varaždina, 13,19% od Opće bolnice Zadar, 9,15% od Slavonskog Broda i da ne nabrajam dalje. Rekoh da se radi o značajnim iznosima. A s druge strane županija sa 210 milijuna kuna na godišnjoj razini po stanovniku, tu su sigurno najveći prihodi u Hrvatskoj, a s druge strane imamo Opću bolnicu Pula sa nekih 180, 190 milijuna kuna. O tome gospodin Peruško sigurno više zna od mene, ne može drugačije poslovati nego iskazivati značajne gubitke kao što se čini mi se dešavaju u Varaždinu i drugdje. Čini mi se da u jednom trenutku ne znam da li je pohvalio ili spomenuo ministar SIZ-ove. Ja mislim da su oni rješenje hrvatskog zdravstva barem za neke krajeve, a ne da država ubire sav novac, da vam s druge strane određuje limite po babi i stričevima, propisuje sva pravila ponašanja tako da ste vi na kraju kao tobože vlasnik dužni samo pokrivati godišnje dubioze koje se dešavaju. Ja ne kažem da su sva ponašanja korektna. Čitam i ja ono o čemu je ministar prije nekoliko dana progovorio o nekim naočalima u iznosu od 500 tisuća kuna u Općoj bolnici u Puli koje su se dijelile temeljem kolektivnih ugovora, to su značajni iznosi, ali bez obzira na sve mislim da je to slučaj o kojemu će se sigurno u dogledno vrijeme govoriti dosta na relaciji između Istre i političkog Zagreba. Mislim da je o tome bilo govora i nedavno u Umagu, prilikom otvaranja jedne mini bolnice i da taj problem treba aktualizirati. Što se tiče zakona, još jedanput mislim da je duh korektan. Limiti pardon iznosi su relativno skromni ali je duh korektan i utoliko ga treba podržati. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega zastupnik je krivo rekao pa ispravljam taj navod da je Opća bolnica Pula u nekakvom podređenom položaju u odnosu na druge bolnice jer je naveo samo jedan dio istine. Drugi dio istine je sljedeći, da je Opća bolnica Pula povećala ukupne dugove 2006./2005. za 27,3% dok je prosjek općih bolnica 5,1%. Da je povećala ukupne obveze za hranu, povećala ukupne obveze za lijekove, za materijale, a najviše je podbacila u izvršenju, jer je izvršava ugovor koji je potpisala sa HZZO-om zbog toga što ne pregledava pacijente nego ih šalje u druge bolnice. I to je razlog njezinog lošeg poslovanja. I kapa svega, uzela je… …/Upadica se ne čuje./… Govorim kao predsjednik Povjerenstva za kontrolu poslovanja bolnice koji je Vlada imenovala a na temelju izvješća ravnatelja gospodina Lemsa koji je tamo postavljen od županije. I kao točka na i, bolnica je protuzakonito se zadužila za 71 milijun 935 tisuća 549 kuna i to za potrošnju što je protuzakonito. Drugi ispravak poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite! **Bačić, Stjepan (HDZ)** Hvala. Pa kolega Kajin je iznio zapravo dvije netočnosti u jednoj izjavi. Rekao je da je ministar zdravstva najavio povratak SIZ-ova što nije točno. On je najavio DTS. To je nešto sasvim drugo. To je plaćanje na drugi način usluga. A ova netočnost da bi povratak na SIZ-ove spasilo zdravstvo, to bi bila katastrofa. Podsjetite se šta smo imali '90. kad smo naslijedili SIZ-ove i silne dugove,

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Nama u klubu Hrvatske seljačke stranke vrlo je čudno da su pred nama šeste izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi

Ok. Hvala lipa. Kod svakih izmjena i dopuna uvjerava nas se da je u izradi novi zakon tako da je do dana današnjeg ostalo nerazjašnjeno zbog čega se već šesti puta pribjegava friziranju zakona a time i sustava koji zahtjeva korijenite promjene. Ako se nema hrabrosti pristupiti tim nužnim ali bitnim izmjenama sustava dakako da se postavlja pitanje da li nam je uopće potreban sustav socijalne skrbi? Dakako da nam je potreban i to ne samo iz razloga što nam u Ustavu piše da smo socijalna država i dužni smo skrbiti za bolesne, nemoćne i siromašne, nego i zbog toga što mi želimo biti i humano društvo i onima najsiromašnijima i najnemoćnijima osigurati kakvu takvu socijalnu sigurnost. Svi statistički pokazatelji govore o socijalnom raslojavanju stanovništva, o sve većem broju siromašnih, pred čim je humano društvo koje se zove država ne može i ne smije zatvarati oči. Dakako da će nam se reći da mi sustav socijalne skrbi imamo i mi to ne niječemo. Međutim, pitamo se da li je taj sustav dobar? Mi mislimo da nije i to iz razloga svoje nepravednosti, nedostupnosti i netransparentnosti. U ovoj šumi izmjena i dopuna zakona, pravilnika i svojevoljnih tumačenja centara za socijalnu skrbi, prava s osnova socijalnog statusa konzumiraju samo najsposobniji a ne najpotrebitiji. U manjim sredinama gdje svi sve znaju i međusobno se poznaju sustav socijalne skrbi najčešće budi sablazan i nepovjerenje u njegovu pravednost i učinkovitost. S obzirom na materijalne mogućnosti države potreban nam je sustav socijalne skrbi koji bi počivao na sasvim drugačijoj filozofiji, filozofiji koja proizlazi iz poznate rečenice isto tako poznate nobelovke i humanitarke Majke Terezije. Gladnome nemojte dati gotovu ribu, dajte mu udicu i naučite ga loviti. U sustavu temeljenom na takvoj filozofiji po socijalnu pomoć se ne dolazi u super luksuznim automobilima i samo tada ona dolazi uistinu do najpotrebitijih. Kao uzor socijalne države redovito se poziva na skandinavske zemlje, no ako zavirimo u taj sustav sagledat ćemo svu njegovu rigoroznost ali i pravednost. Kada bi se držali narodne poslovice ako ne znaš što i kako raditi pogledaj što radi susjed ne bismo u nedogled beznadno tumarali u navodnom traženju rješenja, ali očito je da se sustav ne želi mijenjati upravo zbog toga imamo česta friziranja koja daju doprinos samo stvaranju potpune zbrke sustava a time i njegove neučinkovitosti. Predlagatelj od ovih izmjena očekuje da će pridonijeti poboljšanju kvalitete življenja najugroženijeg dijela stanovništva. Mi nismo takvi optimisti i to iz slijedećih razloga. Socijalna skrb ostvaruje se putem mreže centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi i centra za pomoć i njegu. To podrazumijeva veliki angažman stručnih radnika i njihovo izuzetno bavljenje korisnicima, Međutim, sam predlagatelj kaže, citiram: "Uslijed nedostatka integriranog informacijskog sustava te automatske razmjene kontrole i verifikacije podataka veliki dio administrativnog posla obavljaju stručni radnici što iziskuje puno vremena i onemogućuje izravni stručni rad s korisnicima.". Slikovito Slikovito bi rekli da nemamo temelja a želimo graditi solidan i stabilan neboder. To naprosto nije moguće. Kao poboljšanje predlagatelj navodi primjer jednokratne pomoći pa kaže: "skraćuje se postupak te se daje veća mogućnost procjene stručnim radnicima o svrsi i opravdanosti pomoći". Pokušajmo samo zamisliti detaljne obrade i stručnu procjenu onih stručnih radnika za koje sam predlagatelj kaže da su zatrpani administrativnim poslovima i nemaju vremena Nadalje, veliki publicitet dobilo je novo pravo koje se ovom izmjenom uvodi a to je pravo na status roditelja njegovatelja. Površinski gledajući čini se veliki pomak u odnosu na dosadašnje pravo roditelja djece s najtežim oštećenjima. Danas im je omogućeno da nakon dopusta do sedme godine života djeteta radi s polovicom punog radnog vremena što nije dostatno za cjelodnevnu brigu o djetetu s najtežim oštećenjima. Ako se ove izmjene prihvate roditelji će moći ostvariti status roditelja njegovatelja i za to primiti naknadu. U tom slučaju ne smije biti u radnom odnosu. Naknada roditelja njegovatelja iznosit će 2 tisuće kuna. Ovo pravo predstavlja pomoć nezaposlenom roditelju što se ne može reći za do sada zaposlenog roditelja. Prema podacima predlagatelja danas se dopustom do sedme godine života djeteta koristi 3 tisuće 506 roditelja a rad s polovicom punog radnog vremena ostvaruje 2 tisuće 673 roditelja. Temeljem tih podataka predviđa se da će za provedbu ovog prava trebati osigurati 13 milijuna 423 tisuće kuna. Da li postoji evidencija broja roditelja djece s težim smetnjama u razvoju koji danas nisu u radnom odnosu? Da li će oni moći steći pravo na status roditelja njegovatelja? A ako neće, da li se ovim izmjenama čini diskriminacija između zaposlenih i nezaposlenih? Osnovni kriterij za socijalno davanje mora biti socijalni a ne radni status. Za ovakvu diskriminaciju nema opravdanja niti obrazloženje predlagatelja koji kaže: "Sustav socijalne skrbi temelji se na načelu supsidijarnosti što razumijeva odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost a uloga je države da u tome pomaže s ciljem sprječavanja ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti.". Nadalje, predlagatelj u obrazloženju izmjena navodi da posljednjih godina oblici skrbi izvaninstitucionalnog karaktera dobivaju sve značajniju ulogu. Teoretski gledajući možda bi to i bilo tako ali u praktičnom životu priča je sasvim drugačija. U to ćemo se uvjeriti. I kada budemo raspravljali o zakonu o udomiteljstvu a možemo i temeljem ovih izmjena. Uvode se i izmjene glede obavljanja socijalne skrbi kao profesionalne djelatnosti. Socijalna skrb kao profesionalna djelatnost obuhvaća poslove obiteljskog doma i savjetovališta. Prema sada važećem zakonu fizička osoba u obiteljskom domu koja pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji nije morala biti profesionalac. Prema ovim izmjenama jedan punoljetan član obitelji, predstavnik obiteljskog doma mora ovaj posao obavljati profesionalno što znači zasnivanje radnog odnosa. Detaljnog obrazloženja za ove izmjene nema tako da je nepoznato s kime predstavnik obiteljskog doma zasniva radni odnos i tko mu i koliko isplaćuje plaću. Što ove nepoznanice znače za dosadašnje davatelje ove vrste usluga, kako, u kojem roku i iz kojih sredstava će se dosadašnji obiteljski domovi uskladiti s novim zakonom. Ono na što neprestano ukazuje kako udomitelji tako i predstavnici obiteljskih domova to je nejednakost novčanih izdvajanja po štićeniku ovisno o tome gdje je štićenik smješten. Za štićenike smještene u državne ustanove naknada je dvostruko ili više veća od naknada za štićenike smještene u udomiteljstvu i obiteljskim domovima. Ovaj podatak zapravo govori o tome da država tek deklarativno potiče oblike socijalne skrbi izvaninstitucionalnog karaktera. Dakako da smo svjedoci razno raznih zloporaba, međutim to obvezuje ministarstvo nadležno za socijalnu skrb da organizira i provodi učinkoviti nadzor kako do zlouporaba ne bi došlo. Još bismo željeli progovoriti o nečemu što nismo našli u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona a pripada u sferu socijalne skrbi. Prema raspoloživim podacima evidentno je da u Hrvatskoj broj ovisnika o opojnim drogama raste unatoč nacionalnoj strategiji, akcijskom planu i uspostavljenom sustavu borbe protiv ovisnosti. Nasuprot ovom podatku smanjuje se broj liječenih u terapijskim zajednicama u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se smanjuje i broj terapijskih zajednica, međutim nasuprot smanjenju broja liječenih i terapijskih zajednica, u terapijskim zajednicama u Hrvatskoj broj upućenih na liječenje u terapijske zajednice u inozemstvu raste i to prema zadnjim podacima za 51,8% više u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu. o zlouporabi droge za 2002. i 2003. godinu ukazano je na značajnu ulogu terapijskih zajednica u provođenju odvikavanja, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika. Tada je bilo 12 terapijskih zajednica i 29 terapijskih kuća. U 2004. godini bilo je 9 terapijskih zajednica i 29 terapijskih kuća. Iako je struka rekla da bi upravo one trebale imati ključnu ulogu u resocijalizaciji i odvikavanju njihov status je nedifiniran onda i dan danas. Ovaj Sabor prihvatio je nacionalnu strategiju borbe protiv ovisnosti koja sadrži obvezu pravnog reguliranja terapijskih zajednica. To isto je zacrtano i u akcijskom planu. Odbor za rad, zdravstvo i socijalnu politiku donio je zaključke koje je potvrdio i Sabor kojima se obvezuje na pravno uređenje statusa no do danas ništa nije učinjeno. Državni tajnik nas je izvijestio da ovo pitanje neće biti regulirano zasebnim zakonom nego Zakonom o socijalnom skrbi. Evo pred nama su izmjene a nema niti jedne jedine riječi o terapijskim zajednicama. Očito da Ministarstvu nadležnom za ovu problematiku u Hrvatskoj ne trebaju zakonom uređene zajednice koje su se dokazale kao najuspješnije u odvikavanju i resocijalizaciji. I dok nam je Ministarstvo nezainteresirano naši građani mahom mladi ljudi odlaze u inozemstvo a da se mi ne zapitamo kako oni tamo prolaze, što tamo rade i kakvim su sve programima podvrgnuti. U suzbijanju zlouporabe opojnih droga sudjeluju udruge provođenjem preventivnih programa, edukacijom, savjetodavnim radom s mladima, s ovisnicima, konzumentima droga. Članovima njihovih obitelji, edukativno promotivnim akcijama. Resocijalizacijom ovisnika, postpenalnim prihvatom kao i upućivanjem na rehabilitaciju u inozemstvu. Međutim broj djelatnih udruga stagnira ili se čak smanjuje. Ukupan broj ovisnika o drogama kojima se, kojima su udruge pružile neki od oblika pomoći u 2005. godini smanjen je za 13%, a obitelji za 11%. I to samo u jednoj godini. Neke udruge pojavile su se jedan ili dva puta s programom, a tada su se ugasile. Dakle smanjen je broj terapijskih zajednica. Nedostatan je broj udruga kao i broj korisnika o njima. To je proces koji traje već nekoliko godina uzastopce, a broj korisnika uporno raste iz godine u godinu. Broj ovisnika raste iz godine u godinu, a broj onih koji se podvrgavaju odvikavanju se smanjuje osim onih koji se upućuju u inozemstvo. Ovi podaci trebali bi zabrinuti ministra nadležnog za socijalnu skrb koji izbjegava pravno urediti status terapijskih zajednica u kojima se trebaju realizirati programi psihosocijalne rehabilitacije i radne terapije ovisnika, vršiti pripremu za povratak rehabilitiranih ovisnika u društvo te savjetovanjem pomagati obitelji ovisnika. Kako je ovo prvo čitanje uz dobru političku volju i znanje može se otkloniti i ovaj propust. I upravo u toj vjeri Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke će podržati ovaj prijedlog u očekivanju da do drugog čitanja ove primjedbe koje su iznešene argumentirano i na koje se ukazalo na najdobronamjerniji mogući način da će do drugog čitanja naći svoje rješenje, a dakako onda ovisno o tome ćemo se odlučiti da li ćemo u drugom čitanju podržati taj zakon ili ne.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Žao mi je da kolegica o ovom Zakonu govori ovako. Čini mi se da dijelom uopće ga nije ni pročitala a jednim dijelom je skrenula s teme. No ispravila bih njezin navod gdje kaže da sustav socijalne, centara za socijalnu u malim sredinama izaziva sablazan i neučinkovitost. To je zaista neistinito, a ja bih čak zamolila i kolegicu da u toj neistini se ispriča. 10 tisuća ljudi radi u sustavu centara za socijalnu skrb i koji rade sa 10 tisuća 150 korisnika u 69 državnih domova ili za starije i nemoćne gdje ima 3 tisuće 689 korisnika. Dakle prema tim djelatnicima govoriti da taj sustav izaziva sablazan i neučinkovitost u jedinicama lokalne samouprave je nešto prestrašno i neistinito. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika HNS-a. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa. što je u ovo kasno popodne ministar prisutan u raspravi o ovom zakonu jer morate priznati da je zaista dosta rijetko da prijedloge zakona pred Saborom obrazlaže i brani osobno ministar posebice kada se o njima raspravlja u popodnevnim satima. To je dobro. Ja po prvi put o jednom zakonu neću raspravljati po natuknicama koje sam sam radio nego ću pročitati ono što su o ovom Prijedlogu zakona napisali stručnjaci koji u sustavu socijalne skrbi rade otprilike 30 godina u prosjeku. Uz napomenu da je ovo prijedlog sedme izmjene i dopune zakona širokog obuhvata, a da u međuvremenu nije objavljen pročišćeni tekst zakona što je rijetkost kada se radi o zakonu koji regulira prava i obaveze građana. Naime kada se radi o zakonima koji utvrđuju označavanje svemirskih brodova onda i nije možda bitno da uvijek objavimo nakon sedme izmjene pročišćeni tekst, ali zakoni koji utvrđuju prava građana bilo bi uputno da možda netko da poticaje našem saborskom Odboru za zakonodavstvu da zaista poštuje pa i ovom, prijelaznim završnim odredbama postoji ovlaštenje ili prijedlog ovlaštenja odbora da objavi pročišćeni tekst zakona jer oni koji se bave socijalnom skrbi i udomiteljstvom o čemu ćemo razgovarati u točci iza ove su ljudi koji ne moraju nužno biti pravnici da bi se snalazili u hrpetinama knjiga da shvate što smo mi mislili kad smo donijeli neki zakon. I zbog toga je čitanje ovog zakona otežano gospodine ministre jer se moramo služiti šalabahterima, objavljen što kažu vaši službenici u žutom tisku, jer kad se pročišćeni tekst objavi, a ne u "Narodnim novinama" nego u nekim u drugim stručnim publikacijama državni službenici vaši to nazivaju žutom štampom. I nije autentične tekstove, točno. Ali je jedini način da ga možemo čitati. Da shvatimo što ste nam zapravo predložili mijenjati. Sama ta činjenica da nije objavljen pročišćeni tekst i da niste predložili novi zakon nego izmjene i dopune 7. put po redu sa širokim obuhvatom je dokaz da će taj zakon ubrzo ponovno doći da na izmjene i dopune. Ja u ovom prvom čitanju neću govoriti o dijelovima zakona koji propisuju prava korisnika socijalne skrbi, njihove obaveze ni u postupcima ostvarivanja tih prava, nego u sustavu. jako mi je drago da je ovdje ministar a ne državna tajnica ili neki od drugih ljudi jer će vjerojatno moja rasprava, dakle ono što ću pročitati, a što su napisali vaši zaposlenici gospodine ministre će vam koristiti za bolju pripremu i drugog čitanja. Prvo, predložene izmjene i dopune su prema ocjenama stručnih radnika i sustava socijalne skrbi samo kozmetičke naravi. I koliko god se trudili prikazati stvar drugačije predloženi tekst ne dovodi do pojednostavljenja postupka i smanjena broja mogućih prava korisnicima već tek preslaguje prava iz više ladica i trpa ih u jednu, ili njih nekoliko, nazivajući ta ista prava drugim imenom ili prava jednim zbirnim imenom. S druge strane ovim prijedlogom nigdje se ne utvrđuju kriteriji po kojima bi radno sposobno stanovništvo trebalo kao preduvjet ostvarivanja prava na stalnu socijalnu pomoć dati i vlastiti veći doprinos izlasku iz stanja socijalne zaštitne potrebe. Prijedlog nije usklađen ni sa strategijom razvija sustava socijalne skrbi, ne rasterećuje stručne radnike u sustavu od nepotrebnog administriranja, a u konkretnom slučaju potrošit će se puno novaca i vremena samo na izmjenu predloženih ili predložaka rješenja u čijem će tekstu doći u pravilu tek malih izmjena. Pa se primjerice više pravo na pomoć za smještaj učeničkom domu neće zvati tako nego će se morati izdati novo rješenje na kojem će pisati da ostvaruje pravo na stalnu pomoć. I svim postojećim korisnicima trebat će izdati nova rješenja. A koliko je njih tisuća to vi najbolje znate. Bitne stvari dakle u prijedlogu nisu niti naznačene i zbog toga će Sabor doista ponovno morati donositi novi zakon. Iz dostavljenog prijedloga vidljivo je kako do, od strane predlagatelja nije ni započet posao na izmještanju radno sposobnih korisnika iz sustava socijalne skrbi i njihovog premještanja u sustav zadužen za provođenje aktivne politike rada. Do sada je ministarstvo potrošilo znatna sredstva za osmišljavanje strategije reforme sustava socijalne skrbi i strategije informatizacija sustava. Glavne strateške smjernice su odavno poznate, ali od njih ne primjenjuje se ništa. Npr. još uvijek, vjerovali ili ne ne postoji jedinstveni registar korisnika socijalne skrbi, ne postoji jedinstveni sustav korisnika iako je projekat napravljen, iako je plaćen on se ne primjenjuje. Ministarstvo već desetljećima nije usvojilo ni ključni dokumenat za poslovanje cijelog sustava, pravilnik o evidenciji i vođenju evidencije te se toga, stoga dešava unutar jednog te istog sustava socijalne skrbi u jednom dijelu Hrvatske centari ostvaruju jedna prava u materijalnim troškovima poslovanja, a u drugim dijelovima znatno niža. Zato što pravilnik kojega je trebalo donijeti prije 10 godina još uvijek nije donijet. Posebice u trenutku decentraliziranih sredstava iz kojeg se pokrivaju ti troškovi. Postavlja se pitanje zašto se izbjegava donijeti jedinstveni sustav. Uz sve navedeno ovdje svakako treba spomenuti i pitanje Zakona o općem upravnom postupku kada se već ovim zakonom kao specijalnim zakonom taj problem ne želi razriješiti. Naime, stručnjaci upozoravaju da je već preveliki broj prava korisnika socijalne skrbi koji opstruiraju opći upravni postupak ili nedostavom traženih dokumenata i podataka ili davanjem netočnih podataka. Stručni radnici socijalne skrbi nisu u mogućnosti što zbog premalog broja i prevelikog posla sve navode samostalno provjeravati, a kada i utvrde da je korisnik socijalne skrbi zatajio podatke, zatajio promjenu podataka koji utječu na stjecanje prava ili visinu tih prava jedino što mogu napraviti jeste podnijeti prijavu za prekršaj. A novčana kazna koja je zapriječena je 5 kuna. I zbog toga vjerojatno u državnom proračunu nikad ne osiguravamo dovoljno novca onima koji imaju stvarne potrebe, jer je previše onih, a službenici gospodine ministre koji rade kod vas upozoravaju da je previše onih koji daju lažne podatke, nepotpune podatke, koji ne prijavljuju promjenu stanja i nadalje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, a da je cijeli sustav bespomoćan. Ako iz ukupnog prihoda obitelji, što je prijedlog, se izuzima dječji dodatak, što je dobro, stručnjaci upozoravaju da onda iz ukupnog prihoda u obitelji treba izuzeti ili isključiti i iznos sredstava što i za što i za privremeno uzdržavanje djeteta osiguravaju centri za socijalnu skrb temeljem članka 352. Obiteljskog zakona. Jer je namjena tih sredstava ista kao i namjena dječjeg doplatka. Ako isključimo samo dječji doplatak a ne i ovo imat ćemo nejednakost u utvrđivanju visina socijalnog limita. To je Obiteljski zakon. I na kraju, članak 197. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi regulira pravo ministarstvu, dakle državi da zahtijeva povrat iznosa primljenih na ime pomoći za uzdržavanje i stalnog smještaja u slučaju smrti samo za zakonske obveznike uzdržavanja preminulog korisnika. Dakle roditelji, djeca i bračni drugovi. Stručnjaci upozoravaju da je preveliki broj slučajeva u kojima država iz socijalnih sredstava skrbi i pomaže i doživotno zbrinjava ljudima koji su to pravo ostvarili, koji nisu imali iza sebe zakonske obveznike uzdržavanja, ali nakon njihove smrti pojavljuju se nasljednici koji polažu pravo na naslijeđe i Centar za socijalnu skrbi ili država bez obzira na zabilježbu nad nekretninama ne može i ni jednom slučaju do sada nije mogla ostvariti pravo namirenja tih troškova jer se presudama sudova i njima priznalo pravo naslijeđa bez obaveze da podmiruju troškove državi za socijalno zbrinjavanje. Ako dakle nakon smrti korisnika doživotnog uzdržavanja se pojavljuju nasljednici koji polažu pravo na nekretnine, a nisu u kategoriji koje je država zakonom propisivala da zbrinjavaju te iste korisnike i sada vaši ljudi upozoravaju na nedorečenost tih propisa. Ja želim vjerovati da ćete do drugog čitanja taj dio zakona doraditi ili sa gospođom ministricom pravosuđa dogovoriti i promjene ostalih zakona kako bi se takva situacija izmijenila. Posebice pak je pitanje raspolaganja tom imovinom. država je danas vlasnik na nekoliko desetaka tisuća obiteljskih kuća na kojim postoji ili pravo vlasništva ili zabilježbe koji nisu stavljene u funkciju, koje stoje prazne bez ikakve upotrebe, koji čak često stvaraju trošak lokalnoj zajednici zbog održavanja, čišćenja okoliša, a često je i problem, često je i problem nagrđivanja okoliša i taj dio zakona također bi trebalo doraditi da nekretnine koje su date u zabilježbu i u vlasništvu ne stoje kao mrtvi kapital. Ako je samo tisuću takvih objekata u Hrvatskoj radi se o novcu iz kojeg bi se moglo alimentirati 10 tisuća novih korisnika socijalnog zbrinjavanja. Ovo dakle nisu moje osobne primjedbe, ni primjedbe kluba Hrvatske narodne stranke, nego stručnjaka koji su u ovom sektoru zaposlenih i rade 30 godina, koji su ove iste primjedbe željeli dati ministru, ali unutar sustava ministarstva takve rasprave nije bilo i nisu mogli to napraviti, pa su me zamolili da ja to prenesem do drugog čitanja. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa, ja bih odmah na početku rekla, mada su se ovdje pojavila neka druga mišljenja, ali mogu sasvim odgovorno reći jer u sustavu socijalne skrbi na neki način sudjelujem već oko 30 godina, da imamo i sada dobro ostvaren sustav socijalne skrbi. Da je to tako evo samo ću navesti neke primjere. Kada su naši bili u posjeti Litvi i Latviji u sklopu ovog programa reforme socijalne skrbi išli su tamo da vide kako je to kod njih prošla reforma. I na naše zadovoljstvo oni su tamo bili uveliko iznenađeni. Rekli su da smo mi daleko, daleko ispred njih i da ustvari od njih ne možemo ništa ni naučiti, nego dapače trebaju učiti od nas. Kada smo imali vanjskog konzultanta za engleske, čini mi se koji je procjenjivao naš sustav stacionirane sustav socijalne zaštite onda je isto tako bio ugodno iznenađen na kojem je nivou to sve skupa kod nas. Zatim, da su naši djelatnici koji rade u sustavu socijalne skrbi dobili organizacije europskog kongresa, djelatnika socijalne skrbi, to pokazuje da rade odgovorno svoj posao i da pojedinačni nedostaci ili eventualni propusti, a u takvom jednom osjetljivom sustavu svakako da može biti i neželjenih posljedica, a ne može se donositi zaključak da sustav ne djeluje, da su to bunkeri koji su zatvoreni, nedostupni i da je to u šumi propisa i tako sve skupa jer znam te ljude koji rade sasvim odgovorno svoj posao. Mada je to tako i mada Hrvatska izdvaja 4% svoga bruto društvenog proizvoda za razne vidove socijalne skrbi, po bivšem predsjedniku Svjetske banke za naše područje rečeno je kad bi izdvajali 0,7% bruto društvenog proizvoda da u Hrvatskoj ne bi smjelo biti siromaštva. Znači stvar je u tome kako taj novac raspoređujemo. Da ovo ministarstvo, ja sam prije ispravljajući netočnog navoda rekla neke podatke, uvodi jednu konstantnu i jednu odgovornu politiku prema ovom resoru, ipak ću još jedanput ponoviti jer su zaista podaci to zaslužuju. Da od 2004. do 2007. da je zaposleno 446 novih djelatnika. Znamo da je to prije bilo skoro nezamislivo da u jednom centru zaposlite jednog novog djelatnika. Da je od tih 446 njih 138 baš se zaposlilo stručnih djelatnika u centrima za socijalnu skrb, ali da su se zapošljavali i u ovim ustanovama gdje su do sada bile i i najlošije situacije, kada su recimo u pitanju domovi za mentalno i tjelesno oštećene osobe, njih 198, da je kupljeni automobili kao što sam rekla za osobne potrebe djelatnika, stručnih radnika, ali i kombi za druge su primljeni 150 vježbenika volontera, zatim evo da su davane potpore i civilnim udrugama. Zatim bi isto tako napomenula kada je u pitanju evo samo i Županja da u organizaciji, suradnji sa Crvenim križom je djeci koje su bile u udomiteljskim obiteljima da je plaćeno ljetovanje. To nije samo u Županji, plaćeno je to evo i iznose se podaci i drugdje i u Zagrebu i u drugim sredinama. Znači puno toga je napravljeno, već u sadašnjem sustavu socijalne skrbi. Da ovaj Zakon moram još jedanput i reći i isto tako zajam Svjetske banke u kojoj Republika Hrvatska ulaže 14 milijona eura. To nije mali novac da bi poboljšala strukturu, izgradila 13 novih centara za socijalnu skrb, obnovila 13 postojećih, ali obnovila i 57 domova socijalne skrbi, znači poboljšala uvjete u njima. No, ovdje su neke kolege prije mene rekle i ja bih se s time složila da ima sigurno i onih, ima i nedostataka što svakako ne možemo reći da su to nedostaci djelatnika koji tamo rade, nego nedostaci su općenito u jednom sustavu i rekla bih u jednom društvu koje se tako ponaša. Ono što moramo priznati da su te naknade bile niske, međutim ipak se desilo i da su one u nekim slučajevima bile nedostatne da prijeđemo granicu siromaštva. Ali isto tako, obzirom da smo imali naknade na na raznim nivoima od lokalne, područne odnosno regionalne samouprave do raznih udruga civilnog društva do državne razine onda su neki koji su bili u tom dobro snalažljivi onda uspjeli nakupiti i naknade koje su bile i daleko veće nego što je linija siromaštva i to je svakako ono što želimo izbjeći. želimo izbjeći. Evo, iznosi se podatak da ustvari naši, čak i 50% onih naknada koje se dodjeljuju da ne pogađaju najsiromašnije. To svakako nije dopustivo i to je upravo tendencija i ovog zakona da se postupak pojednostavi i da bude racionalniji i da se toga spriječi. Zatim, korisnici zaista mogu postati ovisni postati ovisni o naknadama. Često puta se i sama susrećem sa nekim mladim ljudima koji kažu pa čujte ja vam dobijem tisuću, tisuću i pol kuna, ja od toga ne mogu živjeti, ni ne pomišlja da postoji još neki drugi način i da bi sam mogao priskrbiti novac. I evo, već i sada susrećemo se sa mnogim zanimanjima, ne sa visoko obrazovanim ljudima nego sa zanimanjima znači srednje stručne spreme ili eventualno neke edukacije koja bi se mogla obavljati …/Govornik se ne razumije./… i da ne možemo naći zainteresirane zbog toga. I onda se postavlja pitanje doslovce su nam ljudi rekli pa dokle god oni dobivaju tako lijepo šakom i kapom zašto bi i radili. Prema tome, cilj ovog zakona je sigurno da takve situacije ne bude. I iznosi se podatak isto tako da naši korisnici ustvari socijalnih naknada ništa ne daju za uzvrat. Ja osobno smatram da doista bi trebalo uvesti da jedan dio, bar jedan dio naknada tih se odradi bilo u humanitarnom radu, bilo društveno korisnom radu i mislim da bi na taj način eliminirali one koji su eventualno zaposleni na crno ili kojima ta naknada nije ni potrebna i na takav način mogli bi riješiti riješiti takva neka pitanja. Sada bih se osvrnula samo na ovaj Zakon o socijalnoj skrbi. Ovdje je rečeno da nije provedeno rasprave među stručnim djelatnicima i da nije u mogućnosti bilo da daju svoje prigovore što nije točno, meni su moji iz centra za socijalnu skrb rekli da su bili na takvom jednom savjetovanju i dali su mi neke svoje primjedbe koje ja mogu reći da nisu nešto bile posebno da bi ukazivale na neke nedostatke ovoga zakona. Možda da krenem od nekih članaka koji se meni čine posebno važnim, ovdje smo vidjeli da je članak 32. posebno ima važnost stjecanja statusa roditelja njegovatelja i da je ta naknada od 2 tisuće kuna plus doprinos i tako, mislim da je to evo za naše uvjete moglo bi se reći da bi eventualno moglo biti primjereno. ja bih ovdje u tom članku stavku 3. upozorila na jednu, iznijela svoje mišljenje da ustvari da se priznaje status jednom od roditelja zbog težine oštećenja i bolesti djeteta gdje njegovo zbrinjavanje nije moguće osigurati uključenjem u program boravka. Mislim da to ne bi trebalo uvjetovati da se mora osigurati pa ako nije osigurano da onda može primijeniti se ovaj status roditelja njegovatelja nego bi obzirom da je i humanije i jeftinije da se osobe takve zadržavaju u obitelji, mislim da bi ih trebalo prepustiti ustvari i odluci i roditelja ali i centara za socijalnu socijalnu skrb. Svakako da je vrlo bitno da i onim korisnicima, djeci koji su imali stalni smještaj da im se daje sada financijska mjesečna potpora kada je u pitanju studiranje. Ovdje je napominjano i isticano kao veliki doprinos da se osam studenata uspjelo tako za razumije./… ovo je sada jedno sustavno rješenje koje će to biti omogućeno svima. Također smatram ovo da se pojednostavljuju ove naknade kada su u pitanju jednokratne pomoći bilo da se radi vezano za rođenje djeteta, školovanje, bolesti, smrti i svega drugoga, da mogu biti u novci i naravi, i da se predlaže. Mislim da je to sada pojednostavljen postupak. Svakako da je to dobro, no mora se isto tako biti oprezan sa takvim načinom da ne bi bilo i nekih zlouporaba. Također važnim smatram i članak 77i. u kojem se radi gdje djelatnici i stručni radnici centra za socijalnu skrb vrše savjetovanja u svim vidim teškim slučajevima i nedaćama vezano bilo za bolest, za starost, za smrt člana obitelji, za odgoj djece, invalidnošću, uključivanje u svakodnevni život i da se to savjetovanje i pomaganje odnosi i na vođenje kućanstva i na raspolaganje novcem, organizirano učenje organizirano učenje djece. Znači, jedna zaista sveobuhvatna pomoć i savjetovanje što svakako da je vrlo bitno. E sada jedino je izazov da li će stručni radnici centra za socijalnu skrb uspjeti bez obzira što smo ih ovako povećali broj a vjerojatno da još ima, nedostaje ih. Da li će uspjeti sve to odraditi, možda bi neke udruge isto tako civilnog društva mogle se uključiti u ovo kao i pitanje patronaže, to su me isto upozorili u takvim slučajevima da bi bilo dobro da se uključe znači i druge udruge civilnog društva da provode takve vidove pomoći, da stručni radnici možda neće biti dostatni da to sve da to sve rade. Još bih samo rekla da su me upozorili moji u …/Govornik se ne razumije./… da ova rješenja kada su u pitanju samo, recimo samo vezana su za visinu naknade i godine starosti, uvijek mora izdavati rješenja, to su ovolike hrpe rješenja da bi se to moglo riješiti isplatnicom i da bi to moglo biti

upišu studij kao redovni studenti. Bojim se da ovo rješenje nije sustavno rješenje, jer draga kolegice ako pogleda osoba koja je korisnik stalnog smještaja onog časa kad ode na redoviti studij ona dobija mjesečnu financijsku potporu u visini četverostrukog iznosa osnovice to je tisuću ali mora tražiti drugi smještaj. Da u zakonu piše da onda mi želimo društvo znanja, želimo da i osobe nižih socijalnih slojeva postanu studenti, dobije znanje i izdignu se u svemu tome. Ja sad pitam i sebe i vas pa i ministra sa tisuću 600 kuna kako će ta mlada osoba kad ode na redoviti studij, kako će platiti smještaj. Ta bi osoba čini mi se nešto jesti mjesec dana, trebala bi kupiti knjige. Jest da ovdje piše da ovdje mogu dobiti ako je to taj kriterij 20% za osobne potrebe i još jednokratnu pomoć jedanputa ili koliko puta godišnje. Ja vas pitam kako će se sve to, isfinancirati ta osoba bi se trebala obući, kupiti udžbenike i sve ostalo i zašto onda u tom zakonu ne piše da takva osoba ima pravo na državnu stipendiju ili državni kredit jer kredit mu nema tko jamčiti nego jedino država u tom slučaju. I zašto nema pod posebnim uvjetima pravo smještaja u studentskom domu koji je državni? To je onda nešto što je sustavno. Na ovaj način mi gurnemo brigu od sebe, kažemo da, omogućili smo. A kako će sa tisuću 600 kuna preživjeti to je druga priča. Zašto se i ta osnovica ne veže uz prosječnu plaću ovoga časa? Ja napominjem od 2001. osnovica nije povećana. Koji su razlozi a hvalimo se da nam je proračun bio 15% viši, da se porezni prihodi ove godine pune čini mi se 15% više, nema niti jednog jedinog razloga

jednu solidnu osnovu. A mislim da ovi svi studenti koji se i na ovakav način uključuju, nisu isključeni iz svih onih postupaka i za smještaj u studentske domove i za kredite i stipendije po drugim osnovama i koji budu vrijedno radili da će moći koristiti i to. Ali je ovo ipak jedan bitan i pozitivan iskorak. Zašto osnovica nije mijenjana? Pa evo, vidite da sam, u svom izlaganju sam rekla da izdvajamo 4% bruto društvenog proizvoda, da je to više nego što izdvaja i Austrija, Njemačka, Italija, Mađarska i Poljska, ali da to očito nismo uspjeli dovoljno ciljati. To je uzrok i ova naša snalažljivost kako mi kažemo, znamo se dobro snaći i evo, nismo imali dovoljnu povezanost, informatičku obrađenost podataka i zbog toga znači nismo dobro pogodili one najsiromašnije. Ali sredstva koja smo izdvajali sigurno smo izdvajali dovoljno. To nam na kraju kažu evo, stručnjaci koji to sve mogu sa strane i bolje vidjeti, da sa 0,7% bruto društvenog proizvoda ne bi smjeli imati siromaštvo, a mi izdvajamo 4%. Znači više nego ove druge nerazvijene zemlje, a još imamo onih koji su siromašni. I zbog toga upravo je ovaj zakon da bi uspio u tome svemu uvesti reda, da sustav bude racionalniji, dostupniji i u tom smislu. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Izvolite! cjelovit, jasan i opsežan. No, dobili smo izmjene i dopune zakona, postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi. Ja u načelu pozdravljam donošenje nekih prijedloga u ovim izmjenama i dopunama, jer ipak unose kvalitetne novine u politiku socijalne skrbi. Prava se racionaliziraju, određuje se prijedlog nove osnovice, uvode se nove kategorije korisnika, uvode se i nova prava. No, mislim da to nije dovoljno. Ja imam podatke iz 2005. godine gdje se vidi da je broj korisnika socijalne skrbi bitno narastao. Ispada da je socijalna politika jača od gospodarske politike u ovoj zemlji, brže raste. 2001. godine korisnika socijalne skrbi bilo je 310 tisuća 254. 2005. godine Hrvatska je imala 401 tisuću 574 korisnika socijalne skrbi. Dakle skoro 100 tisuća ljudi više je na više je na socijalnoj skrbi u ovoj zemlji. Jako bi me zanimalo s obzirom da to nemam, koliko danas ima korisnika socijalne skrbi dakle u ovoj odnosno za 2006. godinu? I koliko je taj broj narastao? Kada se pogledaju usluge dakle ne korisnici, nego usluge socijalne skrbi u 2005. godini vidi se da je sve ukupno koristilo 750 tisuća 428 usluga. Iz podataka je vidljivo da su jednom korisnik tijekom godine više puta, da su mu više puta bile pružene usluge socijalne skrbi. I sad postavlja se opet pitanje kontrole socijalne skrbi, pitanje revizije, nadzora? Zakon je u tom smislu prilično zakazao. Ono što se isto tako da primijetiti je da ne postoji jedan jedinstveni registar primatelja socijalnih usluga. Mislim da je to ozbiljan problem. Na koji način to sve kontrolirati? Dakle, veliki problem je nedostatak jednog integriranog informacijskog sustava automatske razmjene podataka, uvezanosti centara za socijalni rad, uvezanosti sa ministarstvom. I naravno kontrole verifikacije podataka. Čini mi se da se puno vremena troši na veliki dio ovog administrativnog posla koji obavljaju stručni radnici umjesto da rade onaj stručni dio posla i da da izravno rade sa korisnicima umjesto da se bave ovim administrativnim stvarima. Dakle, čini mi se da ovaj rad na socijalnoj skrbi treba još više osmisliti i u potpunosti i u cijelosti informatizirati. Moja ozbiljna druga primjedba odnosi se na onu prvu rečenicu koju sam rekla, a to je da nam je trebao cjelovit zakon. Ova količina izmjena i dopuna mislim da je šesta po redu. To je već toliko učestalo. Samo se npr. ovom izmjenom zakona mijenja pola zakona. I uopće upitno je snalaženje u zakonu. Teško onima koji trebaju primijeniti zakon, a kamoli onima na koje se taj zakon odnosi. upravo to. Donošenje sveobuhvatnog zakona i dokidanje svih ovih izmjena na izmjenu. Ono što definitivno pozdravljam je orijentacija koja je vidljiva u zakonu da se sve više prostora otvara izvan institucionalnim oblicima skrbi. To je priznajem i trend i u Europskoj uniji i to nije loše što prihvaćamo takve trendove. Ali žao mi je što to radimo tek na kraju mandata. Evo, iz zakona su izdvojeni udomitelji u poseban zakon. Ali nažalost taj zakon ima toliko anomalija, o njemu ćemo malo kasnije razgovarati da se postavlja pitanje da li je Vlada u pravoj mjeri prihvatila i doista iskreno ovaj izvan institucionalni oblik rješavanja socijalnih pitanja? U sklopu projekta razvoja sustava socijalne skrbi što uključuje ovu daljnju decentralizaciju i prenošenje ovlasti na jedinice područne i regionalne samouprave. Tu je sve već rečeno i čini mi se da je to dobro, djelotvornije i dostupnije građanima, sustavnije potiče i financijsku potporu djelovanja nevladinih organizacija i humanitarnih udruga, bolja je usmjerenost novčanih naknada pri čemu se uvažava specifičnost određenih područja, uvažavaju se potrebe i interesi korisnika, kvalitetnija informiranost o socijalnim pravima. I sve je to dobro. Ja pozdravljam osobno i pravo na status roditelja njegovatelja. Šteta što je dojam jedan loš upravo zato što je čini se na kraju Vlada popustila samo zbog pritiska javnosti. Međutim mislim da u ovaj zakon još treba staviti ono što nije stavljeno, a s obzirom da je, ja ponovo se vraćam na broj korisnika koji čini se sve veći i veći mislim da treba napraviti temeljitu reorganizaciju centara socijalne skrbi. Da treba uvesti rad u dvije smjene. Ne samo zapošljavati nove ljude nego i uvesti rad u dvije smjene. Treba biti svakodnevni terenski rad. Treba povećati broj stručnih djelatnika, socijalnih radnika, defektologa, pravnika, psihologa. Treba kontinuirano educiranje svih profila stručnjaka i to koristeći ove nove metode rada, koristeći svjetska i europska iskustva. Mislim da treba staviti i ja predlažem unapređivanje kod, unapređivanje života i rada djece i mladeži s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Tu zakon treba imati, dopuniti zakon u svrhu poboljšanja propisa upravo što reguliraju odredbe o uzdržavanju djece u slučaju rastave braka. Budući da djeca sa teškoćama u razvoju imaju znatno veće potrebe od ostale djece i zahtijevaju veći angažman roditeljima s kojima žive to otežava njihovu materijalnu situaciju i uputno je i za njih odrediti iznose uzdržavanja s obzirom na zdravstveno stanje i kronološku dob kao i odrasle osobe sa invaliditetom koje su roditelji dužni uzdržavati. Treba izjednačiti tuđu pomoć i njegu za sve kategorije invalidnosti. Majkama utvrditi status njegovateljice za sve kategorije djece s teškoćama u razvoju kako bi ostvarile sva prava iz radnih odnosa. Treba poticati osnivanje klubova za djecu s teškoćama u razvoju, različitih oštećenja pri udrugama roditelja kao izvaninstitucionalni oblik skrbi. Sve su to evo prijedlozi koje mislim da treba staviti i ponavljam. Ovo je, ovo je samo izmjena na izmjenu, a nama treba jedan kompletan novi sustavni zakon. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je još jedna izmjena Zakona o socijalnoj skrbi zbog toga što je reforma u socijalnoj skrbi kao i u zdravstvu uvijek polagana, postupna i osnovni cilj joj je da ne ugrožava ono što je postignuto. Zbog toga je dobro da se ide s ovakvim izmjenama i siguran sam da Ministarstvo priprema nakon usvajanja ovih izmjena i jedan pročišćeni tekst. Prema tome novi Zakon o socijalnoj skrbi mogao bi biti zbir svih dosadašnjih izmjena, ali veliki koraci ovdje ne trpe rizik budući se radi o vrlo osjetljivom području. No unatoč toga mora se reći da Ministarstvo od početka mandata zaista pravi velike reorganizacijske korake. Ja ću samo reći da u ovom trenutku na različite oblike socijalne skrbi ne samo u užem smislu nego i iz državne blagajne i iz županijskih i lokalnih i tako dalje Hrvatska izdvaja blizu 4% bruto nacionalnog dohotka i spada u vrh europske ljestvice. Druga je stvar koliko je to racionalno. Naime sustav socijalne skrbi obuhvaća tako velik broj ljudi i zadovoljava tako veliki broj potreba da je tu teško provesti jednu kontrolu koja bi bila savršena. Ono što je zateklo Ministarstvo 2003. godine bilo je zaista mogli bi reći velikim dijelom nered. Nije taj nered kumuliran samo u jednom mandatu. To je nered koji se kumulira već godinama, a u ratno doba nije ni bilo vremena za praviti neke velike rezove. Pa ću samo nabrojiti nekoliko stvari koje još nisu u sustavu socijalne skrbi do kraja provedene, ali je Ministarstvo zaoralo vrlo ozbiljno tu brazdu. Primjerice za razliku od zdravstvenih ustanova u socijalne ustanove još uvijek nije zavedena, zaveden pojam standarda. u zdravstvenim ustanovama imamo standardizirane usluge, a pogotovo njihove cijene, a sada se već radi i na vrlo preciznoj definiciji njihove kvalitete. U socijalnoj skrbi usluge nisu standardizirane, cijene nisu standardizirane. Usluge su različite kvalitete, različite stručnosti, a cijene istih usluga vrlo, vrlo različite. To naravno dovodi do neučinkovitosti. Radi se o ogromnom sustavu. Samo da se podsjetimo. Dakle radi se o velikom broju centara socijalne skrbi, 80 sa 25 podružnica. Radi se o domovima socijalne skrbi kojih ima 69 sa preko 10 tisuća korisnika u državnom i još u nedržavnom vlasništvu. Radi se o vrlo složenoj strukturi zaposlenika. Ja bih ovdje podsjetio na podatak da u centrima za socijalnu skrb stručni radnici predstavljaju 66% ukupnog broja uposlenika. To su socijalni radnici, psiholozi, defektolozi i tako dalje. Međutim recimo zabrinjavajući je podatak da u domovima socijalne skrbi čak 22% uposlenih predstavljaju računovodstveno-administrativni djelatnici. Čak 22% više od petine su oni koji rade na administraciji i na računovodstvu. A za razliku od toga recimo u domovima socijalne skrbi to je svega 5%. Dakle očito je da ima mjesta racionalizaciji i puno učinkovitijem trošenju novca koji se ulaže u socijalnu skrb. Ovdje bi trebalo još spomenuti da smo zatekli i veliki projekt Svjetske banke koji je u svojoj prvoj formi prijedloga realizacije bio izrazito nerealan i neučinkovit. u tom projektu su bile planirane različite visokoškolske ustanove za edukaciju, a već ih imamo dovoljan broj u sustavu obrazovanja. Zatim različiti veliki projekti i ispitivanja stanja a već ih znamo. Različiti projekti ulaganja u papirnatu dokumentaciju bez ikakve učinkovitosti. Ministarstvo je promijenilo taj projekt i mislim da ga je prevelo u nešto što je vrlo korisno i već je dalo dobre rezultate. Preokrenulo ga je u projekt čiji je glavni zadatak konkretna investicija. S jedne strane u organizaciju, s druge strane u kompjuterizaciju dakle kontrolu sustava i u treću investicija u sigurnost korisnika socijalne skrbi. Kakvo stanje smo zatekli u domovima socijalne skrbi što također nije posljedica jednog mandata nego kumulacija više desetljeća. Sjetimo se samo tragedije u domu "Stančić" u kojem je umrlo nekoliko štićenika nakon čega smo utvrdili a bilo je evidentirano i u prijašnjim inspekcijama da su higijensko-sanitarni čvorovi i kuhinja ispod razine higijenskog minimuma. Primjerice u kuhinji je hrđa na cijevima bila debela preko 2 centimetra, na plafonu su visjele plahte odljuštene a na posuđu u kojem se kuha bilo je oko 2 prsta starih naslaga koje se nisu dale niti ostrugati niti ukloniti. Iz projekta Svjetske banke za sigurnost štićenika domova u reorganizaciju i popravljanje i rekonstrukciju sanitarnih čvorova i kuhinja utrošen je velik novac i preko 70 domova dobilo je nove sanitarne čvorove što je, i kuhinje naravno što je povećalo sigurnost boravka štićenika. Zbog toga treba shvatiti ovaj sustav vrlo kompleksno. U njemu su bezbrojni problemi. Ja bih samo podsjetio na broj korisnika različitih usluga, samo radi kratkoće vremena. Npr. pomoć za uzdržavanje godišnje dobiva negdje oko 120 tisuća korisnika. Jednokratnu pomoć negdje između 40 i 44 tisuće korisnika. Doplatu za pomoć i njegu 15 tisuća godišnje. Govorim približne brojke jer se to mijenja iz godine u godinu. Osposobljavanje za samostalni život 5 i pol tisuća. Pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja 12 i pol tisuća Pravo roditelja djece sa težim razvojnim poremećajem 6 tisuća 400. Smještaj udomiteljske obitelji 6 tisuća. I tako dalje i tako dalje. Podmirenje troškova stanovanja preko 15 tisuća korisnika. Radi se dakle o velikim brojkama a svaka od njih je velika ljudska sudbina. I zbog toga reorganizaciji treba pristupiti vrlo oprezno. I zato pozdravljam ovakvu reorganizaciju koja ide korak po korak a ne onu koja bi napravila nekakvu revoluciju. I točno je što je rekla kolegica Škare Škare Ožbolt. Broj iz godinu u godinu korisnika raste po stopi od 4 do 6%. U nekim godinama i 10%. I on se danas kreće preko 280 tisuća osoba ili negdje oko 6, približno, nemojte me uzeti za riječ, negdje oko 6% stanovnika su korisnici različitog oblika socijalne skrbi. Dakle radi se o sustavu gigantskih razmjera po brojkama i kapacitetu, a još većih po sudbinama koje rješava. Zbog toga mislim da i ovaj korak koji je pred nama, to su izmjene i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi je vrlo vrijedan iskorak jer rješava nekoliko velikih stvari. Naravno to su velike stvari za onoga koji koristi te usluge. Možda ne za onoga koji to gleda sa strane. Prvo što bi bilo za pohvalu je pojednostavljenje postupaka u ostvarenju koristi tih svih usluga, jer će se vjerojatno s time postupno smanjivati i onaj omjer 22% administrativnog osoblja na račun povećanja broja stručnog osoblja. Pravo roditelja na status njegovatelja, govorimo djeci, roditelja djece sa posebnim potrebama, posebno teškim smetnjama u razvoju, je najveći socijalni iskorak jedne zemlje i ne mogu se sve države s tim pohvaliti. Drugim riječima takav roditelj će dobiti radni status, on će biti uposlenik u svome domu i dobivat će bruto plaću, dakle plaću sa svim doprinosima da bi mogao biti uz svoje dijete, a do sad je to mogao samo do 7. godine života. Osiguranja smještaja izvan institucija je također moderan iskorak i ovim zakonom se podržava. Stručna pomoć u obitelji, dakle iz centra za socijalnu skrb stručna pomoć obitelji koja ima osobu sa posebnim potrebama je također važan iskorak i osnivanje Strukovne komore što će omogućiti značaj i brži napredak struke svih onih koji rade u socijalnoj skrbi. Dakle kad vidimo te korake koji su napravljeni oni nisu mali, dovoljno su kvalitetni i mislim da ne ugrožavaju sustav nego dapače, daju mu novu kvalitetu, daju mu novu viziju modernizacije socijalnog sustava sa racionalizacijom, ali ne na uštrb štićenika i onih koji imaju potrebe. Dakle zbog toga zakon treba podržati. I preporučiti izdavanje jednog pročišćenog teksta kako bi svi korisnici na jednom mjestu mogli vidjeti što mogu i kako mogu realizirati. Da li ići u velike reorganizacijske korake? korake? Možda jednoga dana kada će sustav biti još više deinstitucionaliziran i još više decentraliziran. Za sada pozdravljam ovakve korake i predlažem podržavanje zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Mato Gavran. Izvolite. **Gavran, Mato (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa slažem se sa svima prethodnicima koji su rekli da je ovo vrlo kompleksno područje i da bi bilo kudikamo kvalitetnije i bolje, a ja vjerujem da dijelimo zadovoljstvo, dijelio bi zadovoljstvo i svih vas da smo umjesto ove 6. po redu izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi dobili jedan cjelovit, konzistentan, prije svega pravedan i socijalno osjetljiviji zakon od ove izmjene i dopune koje sada imamo. No unatoč tomu ja osobno podupirem izmjene i ovoga zakona za kojeg također držim da su kozmetičke prirode i da samo djelomično ublažavaju probleme u ovoj vrlo kompleksnom i složenom području. A ja ću u svojoj raspravi dotaknut se životnih problema, možda o ovome zakonu govoriti na jedan drugačiji način. No prije toga naravno da je dobro da i ove promjene koje idu idu za tim da olakšaju korisnicima usluga prije svega, a isto tako onome koji su u vertikali socijalne skrbi olakšavaju objedinjavanjem prava samo korištenje tih prava i lakše snalaženje u ovih evo već 6. izmjeni i dopuni zakona. I od samog ministra i od mojih prethodnika čuli smo da je i ova Vlada, a tako i ovaj zakon, da je Vlada konstantna i odgovorna, da je ovaj zakon odraz potpune socijalne osjetljivosti ili da sustavno rješavaju gotovo sve životne probleme vezane za one koji su korisnici ovih usluga. Ja ću na primjeru djece koji se nalaze u domovima za djecu pokušati pokazati kako to izgleda u praksi. Naime, unatoč tomu što je ovo 6. izmjena o ovoj populaciji gotovo se ništa ne govori. I ta populacija je i dalje ostavljena na marginama, znamo i sami da su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili bez roditeljske skrbi najranjivija djeca ili najnesposobnija da bi se samostalno izborila za kvalitetan, a a napose čovjeka dostojan život, dostojan u 21. stoljeću. Zašto to tako govorim? Pa evo svjedoci ste, a naročito bivši ministar gospodin Hebrang, a i vi gospodine ministre da smo u 4 prethodna proračuna i u 3 izmjene, odnosno rebalansa proračuna tražili sredstva za izgradnju dislocirane stambene jedinice za smještaj djece u domu u Slavonskom domu. I unatoč silnom obećanju gospodina Hebranga da ćemo taj problem riješiti kupovinom dvaju stanova za potrebe ove djece dogodilo se po onoj staroj zeko reko pa poreko. Mi smo pokrenuli akciju na nivou Brodsko-posavske županije i zahvaljujući velikom broju ljudi dobre volje široka srca, a prije svega ruke izgradili smo jedan prekrasan višestambeni objekt u kojem je od 6 stanova 4 potpuno uređena. Riječ je o svakom stanu od 75 kvadrata u kojem je u ovom trenutku moguće smjestiti šesnaestero djece. No, u ovom trenutku svega je troje djece našlo sreću u toj kući od sretnih ciglica kako smo ju mi nazvali. Zašto je tako? Jednostavno zakon onemogućava da djeca nakon navršene 18-te godine i završene srednje škole nađu sreću u tom ili sličnim objektima u Hrvatskoj, a na sreću nekoliko gradova je samo kupilo, Grad Zagreb, Koprivnica, da ne nabrajam dalje, samo kupilo stanove i stavilo u funkciju domovima, odnosno toj djeci. Mi smo istražujući razloge, a ja osobno došao sam do sljedećih podataka. Uz dužno štovanje štićenika doma za djecu za djecu nastojat ću ne govoriti o njihovim imenima. Jedna djevojčica koja sada ima 19 i pol godina rođena je u prosincu '87. godine, '98. godine joj je umrla majka i '98. godine za 11. rođendan biva smještena u Dom za djecu u Slavonskom Brodu i od '98. godine do 2005. godine svo vrijeme provodi u Domu za djecu. Tu završava srednju školu i dva dana prije navršenog 18. rođendana od nadležnog Centra za socijalnu skrb dobiva rješenje, citiram da joj prestaje pravo na skrb izvan vlastite obitelji smještajem u Domu za djecu Slavonski Brod, kao i pomoć za osobne potrebe uz obrazloženje da je imenovana 17.12.2005. godine navršila 18. godinu, da je završila redovno školovanje te da s obzirom na okolnosti da su se stekli uvjeti da se vrate u vlastitu obitelj prestaju razlozi za priznavanje prava na skrb izvan vlastite obitelji te pomoć za osobne potrebe. Dakle, 18. je rođendan, to dijete dobiva ovakvo rješenje. Unatoč tomu što u dislociranoj stambenoj jedinici koja je u vlasništvu ministarstva, odnosno skrb je u istom dom za djecu ima 14 mjesta, odnosno 14 praznih kreveta sa svom potrebnom opremom, a samo da napomenem potpuno smo opremili te stanove tako da nije potrebna niti žlica da se donese sa strane. Od posteljine, kuhinje, svih rekao bih u ovom civilizacijskom vremenu potrebnih elemenata da mogu samostalno živjeti. Ta mlada dama je uputila žalbu na ovo rješenje i 7. svibnja ove godine dobila je drugostupanjsko rješenje koje ste vi potpisali gospodine ministre, u kojem se između ostaloga kaže sljedeće odbija se žalba izjavljene protiv rješenja Centra za socijalnu skrb kao neosnovana, jer je, da ponovim sad ovo, ta mlada dama završila srednjoškolsko obrazovanje, stekla je zvanje krojača, 17. prosinca 2005. godine postala je punoljetna, da je 27. ožujka 2006. godine prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, kao i da postoje uvjeti za povratak u vlastitu obitelj. Obitelj koju je ona napustila prije 7 godina nalazi se u jednom selu na periferiji i naravno da nije moguće tamo živjeti i raditi, a napose naći kvalitetan život i zaposlenje u poslu …/Govornik Drugi primjer je isto tako jedan mladić koji je rođen isto tako te '87. godine. Četiri godine je proveo u domu, završio je srednju školu i 30.6.2006. godine dobiva rješenje također od Centra da mu prestaje status jer je isto tako postao punoljetan, završio je srednju školu, a roditelji su mu dobili na uporabu oštećenu obiteljsku kuću u državnom vlasništvu i to od strane APN-a Upisao je fakultet i nije mogao konzumirati pravo na smještaj ili u domu ili u toj dislociranoj stambenoj jedinici. Vidite gospodine ministre, iz ovih razloga ja se usuđujem neupitno ustvrditi da je ovdje jedina konstanta svo ovo vrijeme socijalna neosjetljivost prema ovoj djeci. U predloženim izmjenama i dopunama zakona, a o tome je rekao i niz puta i moj kolega Korenika, omogućeno je ovoj djeci i svakoj drugoj djeci stipendiranje od tisuću 600 kuna mjesečno, ali im se istovremeno ukida pravo na smještaj u domu. Kako mi vrijeme ističe, očekujem do drugog čitanja da će kvalitetno biti riješeno ovo područje, imamo niz prijedloga kako ga unaprijediti. Prije svega da tamo gdje postoje uvjeti, gdje postoje dislocirane stambene jedinice da smještaj toj djeci bude do navršene 21. godine, dakle do pune, do one kategorije mlađih punoljetnika, da im se omogući stipendiranje, da im se omogući ostanak u domovima ukoliko nema dislociranih jedinica i da im se da prednost u drugim slučajevima u studentskim domovima. Isto tako očekujemo da će biti i osnovica podignuta ili ona nije podignuta od 2001. godine 400 kuna, a to znači 80 kuna mjesečno ovoj djeci u domu je podatak koji doista govori sam za sebe sve. Nešto što Hrvatska bez obzira koliko bila siromašna si ne smije priuštiti i ja apeliram na vas da u drugom čitanju puno toga, bar na ovom planu promijenite. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite.

nadležnoga za socijalnu politiku, gospodina Hebranga ovdje jer sam se suspregnuo od replika držeći da bi zapravo i jedan cijeli, jedno cijelo izlaganje bilo premalo da se ispravi netočnost onoga što je govorio, ali u svakom slučaju njegovo izlaganje, dakle ne kao običnog zastupnika, nego kao čovjeka koji je dvije godine čini mi se vodio resor, a potom i ovo što je ovdje dato u samom Prijedlogu ovoga Zakona upućuje na nešto što ne bih nikako želio da se shvati kao uvreda mojim kolegama, upućuje na doista veliku konfuziju i zbrku u glavama ljudi koji su politički najodgovorniji da osiguraju stručan rad i stručno promišljanje socijalne politike u ovoj zemlji. Ja nisam popio svu pamet svijeta niti se mogu smatrati najkompetentnijim čovjekom u ovoj zemlji da govori o ovoj problematici. Ali sam za razliku od mojih kolega čini mi se, u neusporedivo većoj mjeri slušao one koji su suvislo, argumentirano i sustavno o socijalnoj politici mogli govoriti. Ovaj zakon kojega imamo ovdje pred sobom, bjelodano svjedoči o tom odsustvu koncepcije socijalne politike u ovoj zemlji. Pa i činjenica da smo razbili i da smo jedina europska zemlja koja nema Ministarstvo socijalnih poslova ili socijalne dobrobiti, govori o tome koliko je kaotično znanje ili spoznaja o tome što se u tako jednom važnom području može i treba napraviti. Socijalna je politika u nas nažalost, shvaćena kao područje političkoga, voluntarističkoga lova na glasače gdje se kroz dodjelu pojedinih socijalnih prava, privilegija, povlastica želi prikupiti neki politički poen. A nije shvaćena kao prostor rekao bih, možda i najhumanijega društvenoga djelovanja organiziranih zajednica. Da ne ostanem na ovoj općoj ocjeni a da ju ne argumentiram, dozvolite samo nekoliko formulacija iz našega ovdje predloženog zakona i onoga što držim krajnje problematičnim. Prvo. Nejasno je u samoj prvoj rečenici kad se govori u djelu o ocjeni stanja da je obavljanje socijalne skrbi na državnoj razini trenutačno koncentrirano na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Potpuno nejasna formulacija. Naime, prije bi se moglo reći da je to ministarstvo zaduženo, nadležno za funkcioniranje sustava socijalne skrbi koje se provodi putem mreže centara i domova socijalne skrbi. Kaže, socijalne se skrb ostvaruje putem mreže centara za socijalnu skrb te domova socijalne skrbi, centara za pomoć i njegu. Moglo bi se reći da se neke ili ako hoćete većina usluga socijalne skrbi pružaju putem centara i domova. Ali po načelu supsidijarnosti na koje se prije poziva ovdje, govori o tome da se socijalna skrb ne ostvaruje isključivo putem njih, nego ih putem gradova i općina, županija i brojnih drugih nositelja socijalne skrbi, da se kroz nju uključuje civilni sektor, fizičke osobe itd. Mogao bi se složiti da je to daleko premalo u odnosu što bi bilo poželjno i što jest neka praksa rekao bih moderno uređenih i organiziranih društava, ali ipak to donekle praksa jest. ovdje su date neke formulacije na temelju analize koju smo proveli 2002. godine, pa se kaže, da su centri za socijalnu skrbi i podružnice obavljaju preko 146 funkcija koje se mogu podijeliti itd. nudi široki spektar prava koja se mogu podijeliti na novčano davanje i usluge, kaže se ovdje, ali i novčana davanja su jedna vrsta usluga. Bilo bi potrebno navesti na koje se to usluge ovdje odnosi. Ili, također u uvodnom dijelu se kaže da upravo u svrhu daljnjeg unapređenja izvan institucijskih oblika skrbi prevencije, da se donosi Zakon o udomiteljstvu. Iako nije predmet ovoga zakona, ovdje ipak treba reći da se prijedlogom novog Zakona o udomiteljstvu teško može na bilo koji način, da da se taj zakon može povezati sa unapređenjem izvan institucijske skrbi, budući da se u tom zakonu odustalo od svih iole značajnijih novina koje bi proces udomiteljstva učinile kvalitetnijim. Od čega to? Odustalo se od mogućnosti priznavanja prava iz radnog odnosa za udomitelje, odustalo se od uvođenje Agencije za udomiteljstvo, nije propisana kvalitetna procedura selekcije udomitelja i udomljenih osoba, veoma je dvojben sustav obrazovanja i supervizije udomitelja itd. Dakle, gospodine ministre! Bilo bi jako dobro čuti, jasno očitovanje što to vi kao predlagatelj podrazumijevate pod reformom socijalne skrbi. Budući da posljednje četiri godine na tom planu nije učinjeno baš ništa osim verbalnog zalaganja za promjenu razumije./… razvoja citiram: "… sustava socijalne skrbi…" ili kako to najnovije ministar Ljubičić kaže, uvođenje sustava socijalne skrbi po mjeri čovjeka. Pa to je stvarno za četiri uskličnika. Dakle, formulacija koja se daje u tekstu, pa se kaže, u sklopu projekta razvoja sustava socijalne skrbi što uključuje daljnju decentralizaciju i prenošenje ovlasti na jedinice područne uprave itd., da bude dostupnije, djelotvornije, sustav poticanja financijskih potpora. To čini, pazite ovo, to čini prvi korak u stvaranju novog i racionalnijeg, djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima odnosno socijalno osjetljivim skupinama koje bi u potpunosti bile usklađene sa kriterijima i standardima važećim u zemljama Europske unije. Osim ove zadnje rečenice znate tko je to napisao i kad je to napisano? Pa, to je napisano 2002. godine gospodine ministre, podmetnuli su vam. To smo napisali 2002. Tako Tako da postavlja se pitanje, ako se to znalo da je to takvo stanje, ja se dakako slažem da jest nažalost i još uvijek takvo, a šta se pet godina čekalo? se ne razumije./… zadnju godinu mandata ali za vaše četiri gospodo, da se ništa u tom smislu nije napravilo. I ova formulacija oko europskom usklađivanju. Socijalna skrbi, socijalna politika, to su specifični nacionalni projekti. To se teško može standardizirati u ovom smislu kao što se može promet nekretnina ne znam, ili nešto drugo. Objedinjavanje socijalne pomoći. Vidim da se pale lampice pa da kažem. 17 različitih prava. I sad ćemo mi napraviti veliku revoluciju pa ćemo to sažeti u 7. Ma, nije problem gospodine ministre u tome. Prvo, treba nešto znati. Treba nešto znati. Oni koji su vam to pisali to su vam propustili reći. U pravom smislu socijalne pomoći je samo šest prava od tih sedamnaest, samo šest. Pomoć za uzdržavanje, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratna pomoć, pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, podmirenje pogrebnih troškova a sve ostale vrste prava su prava koja se tiču invalidnih osoba, starijih, nemoćnih, psihički bolesnih itd. To je potpuno druga priča, to nema veze sa ovim o čemu ovdje govorimo. Nova prava, e ja sam mislio da bi vas tu trebalo pohvaliti pa makar je tu čitavu priču inicirao jedan list "24 sata", no međutim ovdje se sada postavlja pitanje, dakako mislim na ovo pravo priznavanja statusa roditelja njegovatelja. Prvo pitanje po kojim kriterijima ćemo određivati stupanj i vrstu teškoća u razvoju djeteta čiji će roditelj dobiti status njegovatelja. Sad će ministar reći pa napisat ćemo mi novi pravilnik o vještačenju. Koliko će trebati da se taj pravilnik napiše, kao što su se trebali ovi pravilnici. Godine će proći, sigurno je da će biti vrlo restriktivno postupanje tijela vještačenja, taj će status se priznavati u veoma iznimnim slučajevima najtežih oštećenja i to tek kad roditelj bude osposobljen za pružanje medicinske skrbi svom djetetu. Tko će biti nadležan, po kojim kriterijima i uvjetima za izdavanje potvrde osposobljenosti roditelja za pružanje skrbi svojem djetetu, ni to ne znamo. Dakle, mogu zaključiti da nema jasne i dobre namjere ali me ovdje prekida vrijeme, nažalost ne mogu vam reći svoje primjedbe ali ih mogu dostaviti o strukovnim komorama i o posljedicama koje ste rekli da će proizići iz donošenja ovoga zakona.

Izvolite, poštovana zastupnica Ruža Lelić, ispravak netočnog navoda. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Vidović je održao zaista tipični demagoški jedan govor u kojem je iznio niz neistina. Rekao je da ništa nije učinjeno osim verbalne podrške. Ako nisu svi ovi podaci koji govore, konkretni podaci koji govore da je učinjeno onda ja ne znam kakve su to verbalne podrške, da je zaposleno 446 novih radnika, da je primljeno 150 vježbenika, da je zaposleno u udrugama osoba s invaliditetom 65 stručnih radnika u 2005., 2006., ili planirano trinaest novih centara za socijalnu skrb, da je trinaest obnovljeno, da je 57 ustanova socijalne skrbi, smještajnih ustanova socijalne skrbi da se poboljšavaju uvjeti. Ja ne znam ako to nisu konkretni pokazatelji onda ja ne znam zaista što to kod vas je. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja imam 46 godina, inače izgledam kao da imam 35 godina. Dakle, to nije stvarno stanje. Inače, to je bio ovako odgovor možda nekolegijalan kolegici Lalić. Čitajući Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi najviše me zainteresirao dio kojim se regulira status roditelja njegovatelja. Naravno da pozdravljam uvođenje mogućnosti roditelja njegovatelja no nažalost u kontaktima sa udrugama roditelja i djece s teškoćama u razvoju bolje je išta nego ništa. U ovom slučaju država se opet pretvorila u djeliteljicu milosrđa. Opet je između prava skrbi o onima o kojima treba skrbiti a to su osobe s invaliditetom u ovom slučaju između ništa i prave skrbi dala je mrvice. Da li su to mrvice ostale od Zakona o sportu koji je velikim nogometnim klubovima otpisao dugove? Da li su to mrvice koje su ostale od promašene kandidature i promocije za Europsko nogometno prvenstvo? Da li su to mrvice koje su ostale od precijenjenih dionica auto-cesta? Da li su to mrvice koje je država pokupila ispod stolova tajkuna nakon sulude privatizacije? Roditelji su ucijenjeni vlastitom ljubavlju prema svojoj djeci. Često sam čula od svojih kolega da su oni tako i tako sa svojom djecom i da ništa ne može zamijeniti roditeljsku ljubav kada su djeca s teškoćama u pitanju. Slažem se, ali nažalost mi živimo u jako materijalnom svijetu a kod ovih roditelja pored velike ljubavi izraženi su i veliki materijalni troškovi. Smatram da je predviđena naknada plaće. Zašto naknada plaće ako se radi o zanimanju izuzetno mala? Kako za posao njegovatelja tako i u smislu budućih mirovinskih primanja koji prema prijedlogu izmjena zakona osnovice za uplatu doprinosa propisana je najniža osnovica. Sama naknada plaće je iznimno mala pogotovo ako je usporedimo sa cijenom smještaja koju država plaća u domovima socijalne skrbi a koja je tri do četiri puta veća. Isto tako procjenjujemo da broj djece odnosno osoba koje spadaju u kategoriju s najtežim invaliditetom za koje nije moguće ni naći rješenje dnevnog boravka u nekim od dnevnih centara, nije velik te da se ne radi o značajnom financijskom izdatku. Inače, poštovani gospodine ministre, minimalni trošak za brigu i skrb o teško invalidnom djetetu iznosi oko 7 tisuća kuna mjesečno ako je smješteno dakle u obitelji. Vraćam se na početak svoje rasprave i pitam se zašto mrvice, i zašto malo, i zašto se voditi "bolje išta nego ništa", zašto ponižavati roditelje. Nezaposlenim roditeljima ovo će doći kao spasonosno rješenje. A što je sa zaposlenim roditeljima? Također bi bilo dobro da ovaj prijedlog zakona odnosno uvođenje instituta roditelja njegovatelja se proširi na ostale članove obitelji. Često u obiteljima ne živi samo jedno dijete se teškoćama u razvoju jer ako se radi o genetskim bolestima naići ćemo na slučajeve s dvoje ili više teško pokretne ili nepokretne djece. Ovdje smo ukinuli roditeljima pravo na izbor. Dali smo im mogućnost da uz ljubav koju osjećaju prema svom djetetu ostaju uz njih 24 sata 365 dana u godini ili da ih smjeste u instituciju s tim da ako se odluče da ostanu uz svoje dijete za to dobiti 2 tisuće kuna a institucija preko 10 tisuća kuna. Automatski ograničavamo roditelje u svom profesionalnom razvoju i radu kao ostvar4enju jednog od osnovnih ljudskih prava ako bi dijete imalo odgovarajuću skrb. Nažalost, s ovim ćemo stvoriti novu socijalnu kategoriju koja će biti "sretna" s 2 tisuće kuna mjesečno jer do sada nisu imali ništa. Izvršit ćemo laganu ucjenu na roditelje i pozivati se na romantične priče o neograničenoj roditeljskoj ljubavi a sebe nazvati socijalno osjetljivim i hvaliti se kako smo riješiti probleme roditelja djece s najvećim teškoćama u razvoju. Treba živjeti svaki dan i to kvalitetno. I za kraj jedna priča iz mog susjedstva. Zamislite da ste otac ili majka dvoje djece stare osam i osamnaest godina. Volite svoju djecu i ne želite ih smjestiti u nijednu instituciju ma kako vam teško bilo. Zaposleni ste, ustajete ujutro u četiri sata da biste sve stigli napraviti. Ta djeca ne hodaju, ne pričaju, ne smiju se. Vi ste im prilagodili sve uvjete u kući. Svaki dan uz to odlazite na posao, supruga ujutro, suprug popodne. S posla dolazite kući da bi svoju djecu hranili, presvlačili i tako svaki dan. I roditelj ste i medicinska sestra i njegovatelj. Vi i vaš bračni partner od kada ste u braku niste otišli zajedno vani, niste otišli na godišnji odmor, ne idete na vjenčanja, krštenja, sahrane. Čak vas je strah otići u susjedstvo na kavu da se djeci ne bi nešto nepredviđeno dogodilo. Djeca odrastaju, vi ste stariji i umorniji i nemate više fizičke snage za brigu o djeci. A tek vam je 42 godine. Gospodine ministre da li ste vi spremni zamijeniti ove roditelje samo na mjesec dana i raditi upravo ovo što sam vam ja nabrojala za dvije tisuće kuna. Ovdje ne uključujem ljubav. Poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja mislim da o ovim temama socijalne skrbi upravo trebamo govoriti na ovaj način kao što su primjer iznijeli i kolega Gavran i sada kolegica Škulić. Jer naime zaista se radi o obiteljima. Ja ću iznijeti primjer iz svoje obitelji, iz svoje okoline djeteta sa težom, težim poteškoćama. Djeteta koje ima 19 godina i koje ima cerebralnu paralizu. Takvih obitelji danas u Hrvatskoj ima mnogo. U tom smislu razgovarajući i unutar svoje obitelji i izvan nje dobro je da se zaista prizna pravo na status roditelja i njegovatelja. Ja bih samo vrlo kratko možda i na ovo gdje je Vesna negdje stala dodala da se kao što je to i omogućeno prema brizi, prema brizi, prema hrvatskim ratnim vojnim invalidima da se to pravo proširi i na članove ostale obitelji. Dakle da li na nekog drugog člana obitelji u smislu baka, djeda ili djece jer naprosto nije dobro i roditelje profesionalno na neki način zakočiti u njihovom razvoju ako ima drugi član obitelji koji prođe edukaciju koji isto tako može, može biti dobar kao u ovom smislu njegovatelja. Drugo, mislim da bi trebalo razmisliti o uvođenju jednog novog prava i to dajem kao prijedlog u ovom prvom čitanju. To je pitanje uvođenja skrbi u vlastitoj obitelji što se odnosi uglavnom na starije ljude i starije bračne parove koji iz razno raznih razloga jesu ili ne mogu biti smješteni u domove za socijalnu skrb jer za njih naprosto mjesta tamo nema, a potrebna im je 24-satna skrb druge osobe. Ja sam i dobila ovdje primjer jednog takvog bračnog para koji boluje od progresivne mišićne distrofije koji se ne može smjestiti u dom a ne dobiva ni na koji način naknadu za skrb unutar vlastite obitelji. Dakle negdje proširivanja, proširivanja zapravo na neki način ovog prava da odrasle, na odrasle osobe. Drugo, na dva mjesta u zakonu se spominje psihosocijalna rehabilitacija kod ovog cjelodnevnog boravka i pomoći njege u kući. Ja bih molila da se to proširi i sa pojmom fizikalne terapije ili barem u onom u onom dijelu opsega fizikalne terapije koja se može provoditi u kući. Naime upravo osobe koje imaju udružene smetnje u razvoju, dakle njima je potrebna ne samo psihosocijalna pomoć već i fizikalna terapija. Dakle da se to proširi kod ova dva prava. U članku 77b. je dobra formulacija. Dakle da roditelji koji će primati naknadu kao roditelji odgajatelji na taj, njihovu naknadu plaće će se isplaćivati odnosno uplaćivati i doprinosi i na i iz plaće plaće i time se neće ponoviti ono što se gospodine ministre dešava sa naknadom koju roditelji primaju za ovih 4 sata, koje naknadu plaća za 4, za pola radnog vremena koje primaju preko centra za socijalnu skrb. Već je bilo ovdje u raspravi rečeno da takvih je danas roditelja 2673 u Republici Hrvatskoj. Ja se s vama i sa gospođo Kosor preko zastupničkih pitanja dopisujem preko 3 godine oko problema da roditeljima koji imaju pravo na rad, pola radnog vremena na drugu polovice plaće koja im se isplaćuje preko centra za socijalnu skrb ne isplaćuju im se doprinosi. I onda ste mi konačno odgovorili u siječnju ove godine da je ta greška nastala zbog protuzakonitog obrasca koji je nastao temeljem pravilnika i temeljem kojeg se onda obračunava u centrima ti doprinosi. I onda ste rekli da ćete napraviti radnu skupinu ne bi li se izmijenio taj protuzakoniti pravilnik odnosno obrazac koji je protuzakonito izašao iz zakonitog pravilnika kako bi roditelji koji imaju pravo na naknadu ovih pola plaće za ovih 4 sata koji prema ovom zakonu, dobivali zaista i onda i imali uplaćivane sve doprinose koje trebaju. Dižu se već i prve sudske tužbe roditelja zbog neisplate tog dijela dohotka koji su oni imali pravo temeljem zakona dobivati. Ja vas negdje molim gospodine ministre da ovu formulaciju koju ste stavili u članak 75. kao kod naknade za isplatu plaće kod roditelja njegovatelja stavite i kod naknade za isplatu plaće za ovih 4 sata koji se isplaćuju temeljem ovog drugog prava iz rada na polovice vremena. I onda bi izbjegli sve vaše radne skupine koje već mjesecima ništa ne rade jer 3 godine se mi oko toga, ovog problema dopisujemo i naprosto bi na neki način preduhitrili barem jedan dio sudskih tužbi koje se dižu protiv države i koje će zasigurno koštati ovu državu jako mnogo novaca obzirom da se, da im se godinama ne isplaćuju prava na koje, na koji I onda vas molim kad, govorili smo ovdje prije negdje manje od godinu dana o ostvarivanju prava s osobama s invaliditetom, ovdje u ovom zakonu se pozivamo na to pravo i da se ono u praksi koristi, koristi, da je ono u praksi dobro. Ono u praksi nije ispravno mišljeno zbog obrasca koji ste napravili u vašem Ministarstvu da bi im se olakšao izračun i obračun. Ja vas dakle molim da u drugom čitanju takvu formulaciju dakle promijenite i taj članak zakona kao što ste stavili ovdje kod naknade plaće za roditelja odgajatelja i da mi negdje sad odgovorite šta je više ta radna skupina jel' promijenila taj obrazac i pravilnik ili nije jer eto već više, prošlo je već više od 7 mjeseci od kad ste formirali povjerenstvo da napravi nekakav obrazac. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. u najavi izmjena Zakona o socijalnoj skrbi kao što je rekla kolegica Opačić govoreći u ime Kluba ali i drugi kolege očekivali smo sveobuhvatniju izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi. Često se Vlada a i pojedini članovi Vlade kada predstavljaju zakon odnosno predlažu ovdje pojedine zakone iz svog resora vole opskrbiti odobrenjem pojedinih udruga kao potpora svom prijedlogu. Naravno u isto vrijeme udruge koje kritiziraju imaju nešto kritički reći glede određenog prijedloga. Na njih se malo tko osvrće. Evo što kažu udruge socijalnih radnika Hrvatske općenito a i povodom ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Citiram riječi predsjednice Udruge socijalnog, socijalnih radnika iz Rijeke. Ona kaže: "Sve šokantniji su razmjeri nesreće i bijede u Hrvatskoj." Što kaže predsjednik Regionalnog ureda Svjetske banke za Hrvatsku gospodin Anan Set. On je direktor Regionalnog ureda Svjetske banke. On upravo govori o kašnjenju reformi u Hrvatskoj i rastućem broju siromašnih ljudi, odnosno o toj granici siromaštva u Hrvatskoj i izrijekom govori kako tu krizu treba riješiti. On kaže da je sve veći broj građana ispod granice siromaštva. Dakle takav problem nismo imali ranije, bio je taj trend zaustavljen. Upravo zadnjih godina siromaštvo na velika vrata kuca u Hrvatskoj. Udjel različitih programa socijalne skrbi je 0,26% u bruto društvenom proizvodu u Hrvatskoj. Primjerice, 1,4% je u ovo su podaci, naši podaci, a Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, samo Ministarstvo, molim lijepo, zdravstva i socijalne skrbi je nedavno kada je Europskoj uniji predstavilo podatke upravo glede davanja i glede socijalne slike u Hrvatskoj onda je upravo iz tih podataka vidljivo da pola milijuna građana živi ispod socijalnog minimuma, 250 tisuća Hrvata. O tome je čak nešto rekao i kolega Hebrang. Polovica njih su stalni korisnici i u pravilu nemaju uopće nikakvih drugih primanja. Socijalnu pomoć primaju podjednako i muškarci i žene, a trećina korisnika je zbog neimaštine upravo i u pravilu i zbog nesposobnosti i mogućnosti da se zaposle i to u razdoblju čak duljem od 5 pa čak i 10 godina došli su upravo na vrata socijalne skrbi. što kažu socijalni radnici na terenu koji imaju kontakta s tim ljudima i koji primjenjuju zakon, i koji i čekaju izmjene? Oni kažu da bi se stekla prava slika socijalna slika u Hrvatskoj tom broju treba dodati još 250 tisuća korisnika, jer upravo još 250 tisuća korisnika trebaju našu pomoć. Ta pomoć im je potrebna ali je nisu dobili zbog ograničenih mogućnosti, odnosno davanja države. Dakle jednostavno matematikom dolazi se do katastrofalnog broja, broja od pola milijuna Hrvata, odnosno hrvatskih građana koji žive ispod socijalnog minimuma. Takvoj slici dobrim dijelom pridonijele su mizerne i male plaće. Danas smo čuli također taj jedan bauk koji ponovno se nadvio nad Hrvatskom ponovo epidemija rada bez plaće. Pa gdje to ima da se radi a da radnik nije plaćen ni za onu svoju mizeriju i da tu država ne smogne snage, ima svoje mehanizme da tome stane na kraj. Jer vidite, takvi ljudi postaju socijalnu slučaj. Oni to po nikakvom kriteriju ne pripadaju. Koga onda bi država tu trebala štiti? Pa to su poslodavci koji su dužni platiti. Na taj način dakle država štiti i sebe i otklanja od sebe onu na kraju to nije čak ni njezina obveza da mora te ljude na neki način opskrbiti i pružiti im pomoć zato što poslodavci, zato što je blaga prema tim poslodavcima koji duguju i državi. Dakle takve osobe dvostruko štete državi. Ja ne znam kakva naklonost, kakvu su oni naklonost stekli kod ove vlasti kad je tako blagonaklona prema njima. Jer kažem, to direktno šteti ne samo tim ljudima koji su zakinuti, njihovim obiteljima, njihovoj djeci, šteti državu. Šteti zdravim poslodavcima koji su onda u nelojalnoj utakmici jer ona nema "trošak", u navodnike, plaće. I ako malo pogledamo kakva je naša socijalna slika po županijama vidjet ćemo ona priča ide dalje, što južnije to tužnije, da prema jugu i prema istoku zemlje drastično je ta slika gora nego u sjevernim dijelovima zemlje. Najgore je u Šibensko-kninskoj županiji gdje socijalnu pomoć prima 10% stanovništva. to je jedna sve u svemu vrlo loša socijalna slika Hrvatske. Dakle prema podacima Svjetske banke linija siromaštva u Hrvatskoj iznosi 11%. Iako su podaci Svjetske banke, i to svi znamo da su dohoci rasli, ali najveći rast otišao je onima najbogatijima, nije država našla mehanizme kako da ravnomjerno rasporedi ukupno društveno, odnosno novostvoreno bogatstvo. I još također jedan vrlo težak podatak da čak 1/3 siromašnih živi u kućanstvu u kojima je žena nositelj tog kućanstva. Najčešće se radi o ženama koje imaju, koje su samohrane majke ili koje imaju na skrbi svoje onemoćale starce. Ovdje je također postavljeno ključno pitanje koje se ne rješava ovim Prijedlogom zakona da se osnovica nije mijenjala od 2001. godine. Sve u je u Hrvatskoj poraslo, odnosno polako ipak inflacija ide, ona nije toliko primjetna, ali ako zbrojimo 5, 6 godina možemo vrlo jednostavnom operacijom shvatiti da za isti iznos možemo kupiti manje roba. I nema sumnje da se od 2001. godine ta osnovica trebala davno, davno već podići. Ukoliko želimo zaista i s ovim izmjenama koje se konkretno i predlažu nešto i stvarno i učiniti. Što kaže gospođa Zdravka Leutar sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i studijskog centra socijalnog rada? Ona kaže kako je aktualna situacija u Hrvatskoj otprilike izgleda ovako, da je trend rasta broja starijih i osoba sa invaliditetom koji trebaju takvu pomoć promjena obiteljske strukture je evidentna, dakle porast samaćih domaćinstava i konstatira da su državna davanja sve manja. To je nešto što, od čega ne treba zazirati. I to su ona polazišta od kojih je i Vlada, ukoliko zaista smatra i pokazuje, i želi pokazati ozbiljnu volju itekako mora voditi računa. Ovdje je, bi trebalo također skrenuti pozornost o čemu je govorila kolegica Lalić glede samih terapijskih zajednica. To je bila obveza ove Vlade, konkretno ovog ministarstva, vaša gospodine ministre, sjetite se kada smo izmijenili Kazneni zakon, kada je država na takav način odnosno vlast htjela manifestirati svoju veliku brigu za ovisnike, za problem narkomanije u Hrvatskoj. Tada je u Kaznenom zakonu kao jednu mjeru upućivanja upravo tih ovisnika, dakle ne samo kazne, nego alternativnu mjeru omogućila, odnosno odredila u Kazneni zakona i naugurirala odlazak u terapijske zajednice i sad je ovo prilika, očekujemo u Zakonu o socijalnoj skrbi da se o tome progovori. Ni riječi. Gdje će molim vas suci upućivati, zakon egzistira već godinu i pol dana oni nemaju ih gdje uputiti. Dakle i još nešto što je davno govorio veliki reformator Bekarija inače kaznenjak koji je govorio u svom znamenitom djelu o zločinima i kaznama više vrijedi kaže jedna istinska reforma u socijalnom zakonodavstvu, nego izmjene svih mogućih kaznenih zakonodavstava da bi društvo bilo zdravije i bolje. 5-minutna rasprava, poštovani zastupnik u ime kluba SDP-a, Davorko Vidović. Izvolite. evo gospodine predsjedniče, nastavno na ovo što je maločas kolegica rekla. Doista je suštinski ogroman problem s kojim se mi kao zemlja susrećemo odsustvo bilo kakvih ozbiljnih reformi, pa i ovo kako bih rekao olako baratanje brojkama, spominjanje 4% BDP-a za socijalne pa govori zapravo o tome kako se neozbiljno pristupa čitavoj toj problematici. A znate šta ću vam reći? U apsolutnom iznosu, dakle ne relativno su se sve pozicije smanjile koje se tiču ostvarivanja socijalne sigurnosti ljudi. Znate koliko su se smanjile naknade za nezaposlene? Za 200 milijona u odnosu na 2003. godinu kada je proračun bio 77 milijardi, sad je 110. Ali je ista naknada koja ona koja je bila onda i koja je sada, 400 kuna kao osnovica socijalne pomoći se nije mijenjala, nije se promijenila proračunska osnovica od 2003. godine, ona je i dalje 4 tisuće 226 kuna, a ona je osnovica za sva socijalna prava. Rodiljne naknade su se smanjile, izdaci za dječje doplatke su smanjene. Ljudi je li vi to znadete? I sada u vezi sa ovim Zakonom. Gospodine ministre, napišete koje će posljedice ovdje proisteći. Ja doista ne sumnjam da biste vi željeli da proiziđu posljedice koje ste rekli smanjenje broja prava njihovim objedinjavanjem. Ne bude ništa se to desilo gospodine ministre jer to ništa ne znači ukoliko nije povezano s boljom usmjerenošću prava i lakšim pristupanjem pravima. Možete vi smanjivati, sažimati koliko god hoćete. Nemaju ljudi pristup socijalnim pravima. Bolja ciljanost prava preciznijim definiranjem uvjeta. Nejasno temeljem čega vi smatrate da će doći do bolje ciljanosti prava kad nemate polazni podatak o sadašnjoj ciljanosti kaže. Ne, tri, tri, jednostavniji pristup korisniku socijalnih prava. Nema ni jednog argumenta za tvrdnju jednostavnijem pristupu …/Govornik se ne razumije./… budući da se u zakonu ništa ne govori o promjenama u funkcioniranju nadležnih službi, prvenstveno od centara za socijalnu skrb koje odlučuju o tim pravima. Ništa se ne govori o boljem informiranju građana o njihovim pravima, itd. Tu je ključ problema. četiri. Kaže bolji obuhvat korisnika uvođenjem prava statusa prava njegovatelja. Ma uvođenje prava na status roditelj njegovatelj nema baš nikakve veze s boljim obuhvatom korisnika. Jednoj uskoj skupini djece koja uspiju izboriti sa rekao sam kako krvavo i teško će to biti status najtežim oštećenjem, nakon tog iscrpljujućeg postupka vještačenja i osposobljavanja roditelja ovo će se pravo dakle izboriti roditelji koji je opet sa tog radnopravnog stajališta potpuno nejasan. Uvođenje novih oblika novih prava nema nikakve veze s boljim obuhvatom korisnika, niti značajnijim poticanjem vaninstitucionalnih oblika skrbi i onda ovo osnivanje strukovnih komora na ovakav način neće pridonijeti podizanju kvalitete stručnog rada. Tome će pridonijeti gospodine ministre reorganizacija cjelokupnog sustava socijalne skrbi, definiranje standarda poslovanja, sustava kvalitete poslovanja, uvođenje stalnog obrazovanja, usavršavanje zaposlenika, podizanje materijalnog statusa, mogućnost napredovanja itd. Sve su to stvari gospodine ministre koje smo vam ostavili kao gotov dovršeni projekt 2003. godine. I postavljam pitanje gospodine ministre zašto se čekao s pokretanjem reforme i zašto ni sada predlagatelj ne kreće u iole ozbiljniji proces reforme? Tim više, podsjetit ću kolege potpisan je zajam sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, dobivena darovnica Švedske agencije za međunarodni razvoj za provedbu projekta razvoja sustava socijalne skrbi IBRD 73070 HR gospodine ministre i budući da se radi o preuzetim značajnim financijskim obvezama za Republiku Hrvatsku ja doista mislim da je legitimno postaviti pitanje odgovornosti za neispunjavanje ugovornih obveza koje RH ima prema zajmodavcu. Da nije političkih razloga vjerujte nikada ne bih digao ruku za ovo što se ovdje predlaže, ali ne biste se libili dakako optužiti svakog onog koji ne bi digao ruku za to da je on tobože protiv ovoga prava koje jedino ovdje dobro dobro došlo da se status udomitelja i zato nećemo biti protiv ovog Zakona, ali vi ovo gospodine ministre morate znati. Priznali, ne priznali vi kao Vlada snosite odgov ornost definitivno zato, ne za stanje kakvo jest, nego zato što baš ništa niste poduzeli u svom mandatu da se to stanje promijeni. Od niza netočnih informacija koje sam ovdje čula, a razumijem ih jer je frustracija bivšeg ministra vidljiva iz svake riječi na žalost koje govori. On je mogao to ostvariti, a nije. Meni je samo jedna netočna, dakle da je nepristupačno doći do socijalnih davanja. Dakle pristupačno je svakom. Ovo ministarstvo je toliko napravilo na pojednostavljenju metodologije, na obaviještenosti javnosti, od toga da općinska vijeća razmatraju socijalne situacije, da upućuju centrima, da je to toliko povezanost prvog, drugog i trećeg stupnja. Ja sad neću to, jer nemam vremena govoriti. Ali kao i načelnica općine i županijska vijećnica i na kraju zastupnica dobro mi je poznat cijeli sustav i znam na koji način uglazbljeno funkcionira i neću govoriti o svotama i neću načinjati sve one teme koje su ovdje moguće kad se govori o jednom uskom području, a to je samo Zakon o socijalnoj skrbi koji onda otvara da se kroz paušalne ocjene i procjene govori sasma drugačije nego što je stvarno stanje, a neću sve nas podsjećati kad govorimo o socijalnoj situaciji u Hrvatskoj na nedavno izvješće Agencije za telekomunikacije broju mobilnih i fiksnih telefonskih linija koje govore sasma suprotno. Dakle ne o onoj razini siromaštva o kojoj vi stalno govorite kao što je i korupcija moguća, dakle da je ne treba uopće biti, pa ni siromaštva, ali da ima puno manje nego što vi hoćete da tako kažem nakalemiti ovom cijelom društvu to je isto činjenica i to jednostavno više nije za slušati. Hvala. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine. Pa ovo je čista politička demagogija. Ako hoćete od samih tih rodiljnih naknada i rodiljnog dopusta. Vi ste ukidali rodiljne dopuste, smanjivale rodiljne naknade, niste povećavali. Ova Vlada je povećala rodiljne naknade, vezala uz proračunsku osnovicu,

I treći ispravak poštovana zastupnica Božica Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Gospodine zastupniče! Vi ste u svojoj raspravi rekli niz netočnosti a ja ću vam reći one glavne na što ste ciljali. Da su smanjene porodiljne naknade, da su ukinuta mnoga radnička prava. To nije točno. Jedan dio vam je govorila zastupnica Caparin, a ja ću vam samo podsjetiti na radnička prava. 2002. godine vi ste donijeli Zakon o radu kada ste drastično smanjili ta radnička prava. Sjetite se da ste vi smanjili iznos otpremnina. Poslali ste u stečaj na stotine poduzeća. Niste se brinuli o tim radnicima. Smanjili ste im otkazni rok. Smanjili ste im dodavanje na godišnji. Sjetite se da se ova Vlada koliko milijuna je isplatila tim obeštećenim radnicima koji su tužili postupke vaše i odluke. I to je ova Vlada ovim radnicima isplatila. Molim vas! Za vas je sve crno, jer niste na vlasti i nećete dobiti vlast sa takvom demagogijom niti ove godine. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa dozvolite mi da počnem evo, pred jedno mjesec, mjesec i nešto sa Europskom komisijom potpisali smo zajednički memorandum. I gospodin Spiegel, europski povjerenik koji je zapravo vrlo ugledan čovjek upravo na području socijalne skrbi, naravno jako se interesirao za naš sustav ja sam ga osobno, jer smo nekoliko puta se sastali, večerali, ručali i imali nekoliko zajedničkih sastanaka i naravno, govorio sam o tome šta smo zatekli 2003. godine. I on se zgražao i u konačnici znate šta me je pitao? Pitao me je naravno, tko je odgovoran? Ja sam mu rekao tko je odgovoran. A znate šta je on komentirao? Pa jeste zatvorili tog čovjeka. Pa ja kažem, da će vjerojatno zapravo i svoje pravosuđe to i napraviti. Zašto? Jer taj čovjek je poznat po jednom slučaju o kojem mi ne govorimo puno, jel' puštamo da pravosuđe radi svoje, da Državno odvjetništvo radi svoje, a zove se "KUPA 91", jedna poznata firma, nepoznatih ljudi, nepotizma koji su avansno plaćena dva objekta i to znamo. Predmet je na Državnom odvjetništvu i mislim da će ono reći svoju riječ. No, dozvolite meni da se vratim naravno na ono što nam je tema, a to je dakle, naš Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. Ja se slažem da su ove izmjene i dopune već šeste, da nam je nužno potreban ovog trenutka pročišćeni tekst. Ja evo, a čuo sam da su svi klubovi više-manje prihvatili, očekujem da će i drugo čitanje biti u cijelosti prihvaćeno, jer uistinu ovdje ne nalazim ništa što bi bilo sporno, što ne bi bilo u korist građana u Hrvatskoj koji zapravo žele ostvariti i moraju ostvariti pojedina prava. Upravo stoga jasno i želim reći jel' nekoliko puta je to bilo naglašeno, točno, imat ćemo pročišćeni tekst. Na tome radi dakle moj tim koji je u pravnoj službi i to ćemo apsolutno imati. Ono što moram isto tako reagirati, želim reagirati na stav Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke, gdje je rečeno da sustav socijalne skrbi budi sablazan. Želim ponoviti riječi ovdje rečene a to je, deset tisuća skoro jedanaest tisuća ljudi koji radi u sustavu socijalne skrbi. Ljudi koji rade odlično, koji često puta ne pitaju za radno vrijeme, koji odlaze po kiši, po snijegu, po različitim konfiguracijama terena i brinu se za krajnje korisnike. Smatram ovom izjavom uvredljivom i za njih i za korisnike socijalne skrbi u konačnici. I moram dakle vrlo, vrlo oštro reagirati. To ću iskreno proslijediti Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika, tražeći i njihovo očitovanje. To je danas respektabilna udruga koja broji skoro tisuću članova jer više nema nikoga tko će suprimirati aktivnosti struke, da bi nekakve svoje ideje provodio. Ne. Danas je struka na prvom mjestu. Ova Vlada je stručna Vlada i podržava struku, a ne diletanti koji su je cijelo vrijeme kočili. Ono što bi svakako htio reći i slažem se s time, a to je kada se kaže da za roditelja njegovatelja nismo dali dovoljno, da je 2 tisuće kuna malo. Pa, vjerujte mi, ja bi bio prvi taj koji bi dao dvostruko i trostruko više da mogu. I mislim da to ti ljudi zavrjeđuju i da trebaju dobiti više. Ali nemojmo zaboraviti da do današnjeg dana nisu imali ništa. Ništa. Da danas otvaramo put prema dakle i onome kada će imati više. Jer pokazatelji koje danas imamo a i na aktualnom satu smo ih mogli jasno čuti, Hrvatska ide gospodarskim prosperitetom. I ja sam više nego siguran da ćemo u dvije godine, tri godine imati ovaj iznos dvostruko veći. I to je zapravo nešto što ovog trenutka treba reći. Mi otvaramo pravo, a to naravno pravo više nitko nikada ukinuti neće. Ono što bih htio svakako reći i malo sam se iznenadio da Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke nema mišljenje. Malo sam se začudio. Očekivao sam da će imati svoje mišljenje. Oni imaju tuđe mišljenje. Ali, nema veze. dakle odmah reći da sam malo iznenađen sa jednim prijedlogom da korisnici iz sustava socijalne skrbi koji teorijski mogu biti radno aktivni, da zapravo se angažiraju na nekakvim radnim akcijama. To me vraća na nekakve one ORA-e ili kako su se već zvale. I moram priznati da mi je to jako, jako neprihvatljivo. Želim zapravo isto tako reći da ne mogu prihvatiti stav Hrvatske narodne stranke po kojem se kaže, da korisnici socijalne skrbi lažiraju, izmišljaju, krivotvore određene podatke. Pa dozvolit ćete, to znači da smo optužili vlastiti narod. Ja izričito želim danas jasno reći da osuđujem takav stav, osuđuje, jer definitivno je on neprimjeren. To su ljudi kojima mi trebamo i moramo pomoći. U konačnici zato smo i vi tu, a ja ovdje da napravimo sve ono što je tim ljudima danas potrebno. Slažem se zapravo sa gospodinom Lesarom koji je iznio problem zabilježbi. I to je jedan od segmenata na kojem vrlo intenzivno radimo. A bit će inkorporiran u Zakon u Zakon o socijalnoj skrbi, novi zakon koji će integralno, cjelovito dakle riješiti čitav niz problema a temeljem i naše reforme odnosno strategije reforme socijalnih naknada, ali i memoranduma koji je potpisan dakle sa Europskom komisijom. Moram priznati da sam ovdje čuo i nekakve stvari koje apsolutno mora opovrgnuti a to je da naši studenti a najčešće su to korisnici domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kada dobiju našu stipendiju da ih naprosto mi zaboravimo. To nije istina. Prvo, oni imaju jasan prioritet u smještaj u dakle studentske domove. Drugo, a želim reći jer očito neki ne prate a to je da smo velikim djelom osigurati jedinice dakle dakle za stanovanje, zasebne jedinice pri našim velikim centrima da upravo toj djeci i putem samostalnog stanovanja pomognemo. Dalje, kada već spominjemo a bila je spominjana kuća sretnih ciglica. Ja se slažem, moje ministarstvo i ja osobno sam financijski potpomogao taj projekt. Je li istina zastupniče Gavran? Tako je. Odlično. Potpomogli smo taj projekt, stojimo iza njega ali ne kao zaseban projekt nego projekt koji će biti inkorporiran u dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Znači da dom vodi i rukovodi sa tim prostorom a ne da se stvara nekakva paralelna para jedinica itd. koja uistinu nema smisla. Dakle, izdavačku djelatnost u ovom smislu, u smislu izdavanja prostora i iznajmljivanja ne podržavam kao što nećemo dozvoliti nikakvo kreditiranje nego će se država pobrinuti jer ta djeca dolaze iz naših najvećih obitelji a to su domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pa kad smo već kod tih domova samo za ilustraciju koju devastaciju sustava smo zatekli. Zamislite da taj niti jedan od tih domova u Hrvatskoj nije imao psihologa, niti jedan. Pa dozvolite ćete, pa to su djeca koja su zlostavljana vrlo često, to su djeca koja nose sa sobom traume i probleme. Nije bilo psihologa. Pa to je jedna katastrofa. Pogledajte još jedan podatak koji ću vam reći. 2004. godine uspostavili smo odmah po dolasku, po dobivaju mandata tiskaru za slijepe, Braillovo pismo. Zamislite da zapravo 2003. uopće nije bilo tiskanja materijala za slijede jer je u "Vinku Beku" ukinuto, nije plaćeno. Pa dozvolite, kako nazvati to nego devastacijom sustava. Da je popunjenost naših centara za socijalnu skrb bila na razini od 40 do 60% a očekivalo se strašno puno, očekivao se terenski rad sa 40 do 60% zaposlenih stručnih djelatnika i upravo zato što je zastupnica Lelić vrlo lijepo rekla i neki još tu 446 novo zaposlenih u Hrvatskoj na ponos hrvatskoj Vladi i na ponos sustavu socijalne skrbi. I ja danas kada idem okolo a idem jako puno uzdignute glave mogu biti jer ljudi prepoznaju boljitak i prosperitet kojim ovaj sustav ide i ono što ova Vlada radi. Možda još jedan podatak koji će vas sigurno zgroziti jer je mene zgrozio kada sam ga vidio a to je da 16 centara za socijalnu skrb nije imalo pravnika, gospođo Lalić, pravnika centar za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb velikih gradova koji imaju ogroman broj korisnika. To su rezultati politike koji je vaša ta bivša koalicijska Vlada provodila. I to danas moramo reći. Ne treba se to prikrivati jer je to definitivno jedna katastrofa. Ja samo volim reći ne ponovilo se. Ono što bi još htio reći a to je komentar jedan samo. Gospođa Škulić je u svome a u njezinom izlaganju ima dijelova koje apsolutno podržavam kada je rekla i upitala me a govorila je dakle o djeci upravo o ovoj čijim roditeljima želimo pomoći, znači koji imaju veliki stupanj invalidnosti. Kada me pitala hoćete li ministre zamijeniti roditelje djece? Žao mi je da je nema, ali odgovorit ću vama pa joj prenesite. Neću. Zašto? Zato jer roditeljstvo nije zamjenjivo. Roditeljstvo je jedinstvena stvar. Ja kao roditelj to znam. Nema drugog roditelja. I upravo zato idemo sa ovim zakonom da tim roditeljima pomognemo maksimalno koliko možemo. I na kraju ovdje je nekoliko puta istaknuto vrlo jasno da treba sveobuhvatni novi zakon. Ja se apsolutno s time slažem, pozvani smo kao Vlada da to načinimo i evo ja ovog trenutka obećavam da ćemo u samom početku 2008. godine, u samom siječnju dakle izaći sa tim novim zakonom. Hvala. Povreda poslovnika poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

Ne znam da li ima ili nema, to ne znam ali srodništva i nepotizma nema. O tome se nepotizma ili neke afere nije spomenuo vaše ime. Po čemu se vi onda prepoznajete, zašto? Ničim

Poštovana zastupnica Ljubica Lalić ispravak netočnog navoda. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem. Ispravljam netočni navod gospodina ministra kada je rekao da sam uvrijedila stručne djelatnike centara za socijalnu skrb jer sam rekla da je sustav socijalne skrbi sablažnjiv. Gospodine ministre socijalni radnici i ostali stručni radnici rade u sustavu socijalne skrbi. Oni ne čine sustav socijalne skrbi. Sustav socijalne skrbi čine zakoni koje donose ovaj Sabor … Ti stručni radnici rade na temelju zakona, pravilnika sablažnjivih koje vi donosite i naputaka koje vi upućujete. A sustav je sablažnjiv onaj koji dopušta da od socijalnih pomoći može živjeti onaj tko je radno sposoban a onaj tko radi, radno sposoban je i radi a njegova su primanja s osnova rada manja od onoga čija su primanja od socijalne pomoći veća pa je sablažnjivo to da taj radno sposobni kaže da mu se ne isplati raditi jer mu je ovako bolje. To je sablažnjivo u sustavu i takav sustav sablažnjava ljude. … /Upadica:

Ispravljam netočan navod ministra koji je rekao: "Mi smo osigurali jedinice za stanovanje za djecu koja izlaze iz domova za nezbrinutu djecu." Opet se kitite tuđim perjem i netočno je to što ste rekli. Kamo sreće da ste osigurali i jednu stambenu. U Zagrebu tri stambene jedinice osigurao je Grad Zagreb, jedan, jednu stambenu jedinicu je darovao Predsjednik Mesić. U Splitu stambenu jedinicu, za nju su skupljali novce građani i određene udruge. U Slavonskom Brodu stambenu jedinicu izgradili su … … /Upadice se dobro je! U Slavonskom Brodu stambenu jedinicu izgradili su građani, izgradili su sponzori, izgradili su privatne osobe. A ne vi, vaše Ministarstvo, nažalost niti država. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Mato Gavran. Ispravak netočnog navoda. Pa evo na istom tragu o kojem je govorila kolegica Milanka ispravljam netočan navod gospodina ministra da je Ministarstvo izgradilo i da izgrađuje dislocirane stambene jedinice. To je prvi navod. Drugi navod vezan za Slavonski Brod, za kuću sretnih ciglica kako su je nazvali. Ne postoji dvojni sustav upravljanja. Mi smo izgradili taj objekt, dali vam na upravljanje. Prenijet je u vlasništvo, a od vas očekujemo kao najodgovornije osobe da taj objekt kao i sve druge stavite u punu funkciju. Za sada je dvoje djece, a ja sam siguran da u Hrvatskoj ima niz djece koji bi rado podijelila zadovoljstvo takvog života. Povreda Poslovnika poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, povrijeđen je, ja sam najprije digla pločicu. Ja sada zaista ne mogu biti sigurna je li netočni navod ili Poslovnik. Pošto vi meni odričete mogućnost da podnesem ovdje ispravak netočnog navoda smatrajući da sam ja podigla povredu Poslovnika što ja uvažavam jer vi ipak sa te uzvišene stolice bolje bolje vidite onda mi dozvolite da iznesem ovaj institut i da ga obrazložim sadržajno povrede Poslovnika. Jer mora biti ili jedno ili drugo, Ne možete mi odreći i jedno i drugo. Jer je nedvojbeno ova pločica bila u zraku. Ja zaista nisam sigurna da li s ove ili one strane. **Šeks, Vladimir

Opredijelite se. Ja sam spremna.

povrede našeg Poslovnika. Vi ne možete izreći stegovnu mjeru gospodinu ministru nego samo zastupniku ali se te, smatram da su povrijeđene odredbe održavanja reda na sjednici jer gospodin ministar je uvrijedio sa svojim nastupom jer u nedostatku sadržaja ovdje je nastupio sa argumentom visokih decibela navlastito prema našoj kolegici Škulić za koju je rekao da joj mi to prenesemo. Pa joj je rekao ovako. Dakle povrijedio i Ustav. Omalovažio osobu na osnovi njezinog obiteljskog statusa kada je rekao: "Za razliku ja sam roditelj." Nažalost radi višestruke u ovom javljanju, višestruke povrede Poslovnika koji ste učinili ja vam izričem opomenu gospođo Antičević. Opomenu radi višestruke povrede Poslovnika. Radi izigravanja Poslovnika. Zbog toga što se upuštate u nešta … … /Upadica